nastavljamo sa radom.Pozdravljamo ministra finansija, gospodina Sinišu Malog sa saradnicima i pitam ga da li kao predstavnik predlagača želi reč? (Da.)Izvolite, ministre finansija. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije pred vama su danas izmene dva zakona koja su izuzetno važna s jedne strane za funkcionisanje naše privrede, s druge strane za kvalitet života naših građana.Prvi zakon je zakon o izmeni Zakona o akcizama. Razlog zbog kojeg menjamo ovaj zakon je kako bi postigli harmonizaciju akcizne politike u Republici Srbiji kada su jaka alkoholna pića u pitanju sa akciznom politikom EU. Naš postojeći Zakon o akcizama nije usaglašen sa načinom na koji se akcizna politika na jaka alkoholna pića vodi u EU, s druge strane nije u saglasnosti ni sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan još 2008. godine. Upravo izmenama ovog zakona želimo da se usaglasimo sa tim politikama i prevashodno kada je pristupanje EU u pitanju, da ispunimo preduslov za poglavlje 16. porezi 16. porezi i za klaster tri, kako bismo mogli da otvorimo pregovaranje po pitanju svih ovih poglavlja.U čemu je razlika? Dakle šta je osnovna razlika? U našoj zemlji akcizna politika kada su jaka alkoholna pića u pitanju se definiše na osnovu vrste proizvoda, dakle da li je rakija od voća od grožđa, rakija od žitarica u zavisnosti od vrste proizvoda definisana je i visina akcize. To nije

jednog hektolitra alkohola, dakle, to je 100 litara, na temperaturi od 20 stepeni i onda bez obzira na vrstu gotovog proizvoda, dakle na vrstu alkoholnog pića akciza se obračunava na osnovu zapremine odnosno procenta alkohola u tom gotovom proizvodu. Dakle, potpuno drugačiji način obračuna nego što se sada to radi u Republici Srbiji. Upravo želimo da i na ovaj način naša pravila, našu akciznu politiku usaglasimo sa politikom EU i kao što vidite izmenama ovog zakona u potpunosti se gubi razlika u fiskalnom opterećenju, dakle i akciza i PDV između različitih vrsta jakih alkoholnih pića ukoliko sadrže isti procenat alkohola.Želim da napomenem da će akciza na pivo i ostala nisko alkoholna pića Kao što rekoh, izmenama ovog zakona stvaramo preduslove da otvorimo klaster 3 u pregovaračkoj poziciji sa EU kako bismo proces pristupanja EU nastavili još bržim tempom.Pred vama su takođe i izmene Zakona o ličnoj karti. Naime, Zakon o ličnoj karti usvojen je 2006. godine. Poslednji zakon promene je pretrpeo pre tačno deset godina, dakle stvorili su se uslovi da se ovaj zakon promeni kako bi išao u korak i za digitalizacijom, sa time što želimo da olakšamo servis građana kada je u pitanju i rad Ministarstva unutrašnjih poslova i cele Vlade Republike Srbije.Ono što je veoma važno, što je cilj izmene ovog zakona je, dakle, da građani i od kuće bez odlaska na šalter, bez čekanja u redovima ostvare svoja prava kako bismo povećali efikasnost prevashodno rada naše uprave. Naravno to je deo velikog programa ne samo digitalizacije, nego i programa koji se zove stop birokratiji, dakle da ne zavisimo više ni od šaltera, ni od šalterskih službenika, da ne čekamo u redu, da što manje koristimo papir, da što više štitimo našu životnu sredinu, a da na kraju brže i efikasnije ostvarimo svoja prava.Pa, koja su to najvažnije izmene ovog zakona? Naime, prema odredbama Predloga ovog zakona građani će u slučaju nestanka lične karte neće morati da je oglašavaju u „Službenom glasniku“ i da plaćaju naknadu za oglašavanje kao što je to do sada bilo slučaj. Naime, MUP će u ovom slučaju nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom istu oglasiti nevažećom na svojoj zvaničnoj veb prezentaciji. Na taj način se pored pojednostavljenja procedure smanjuju troškovi koji građani sada imaju. Naravno, to doprinosi i boljoj pravnoj sigurnosti i povećanju opšte bezbednosti.Druga važna izmena ovog zakona, odnosi se na upisivanje u čip lične karte sertifikata za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu. Osim toga, dopunom se predviđa i upisivanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis čime lična karata defakto postaje i sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa visokog nivoa pouzdanosti.Dakle, sve ove izmene kao što ste videli i kao što sam na početku obraćanja i rekao, doprinose boljoj pravnoj sigurnosti, većoj bezbednosti s jedne strane, ali s druge strane tome da građani brže i efikasnije mogu svoja prava da ostvare.Takođe, u cilju povećanja pravne sigurnosti predlaže se dodavanje adrese prebivališta u obrazac lične karte kako bi se lakše i preciznije definisala mesna nadležnost organa za postupanje u upravnim stvarima.Imate još dosta promena u ovom zakonu, ali u svakom slučaju zakon koji je napravljen definisan i pred vama je, a u korist, direktnu korist građana Srbije u smislu ostvarivanja njihovih prava, brže, efikasnije i jeftinije. Nadam se da ćete u danu za glasanje podržati izmene ova dva zakona, a u međuvremenu vam ostajem na raspolaganju za pitanja i za diskusiju koja sledi. Hvala puno. li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Da, reč?Da, narodna poslanica i potpredsednica Narodne skupštine, Elvira Kovač. Izvolite. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, razlog za donošenje izmene Zakona o akcizama je sadržan i u potrebi da se u domenu politike akciza, kao što smo to čuli, kada se radi konkretno o oporezivanju akcizom alkoholnih pića postigne postepena harmonizacija akcizne politike sa standardima EU.Naime, Zakon o akcizama, trenutno važeći, u delu oporezivanja akcizom alkoholnih pića nije nikako usaglašen sa direktivama EU i to sa dve direktive. Strukturnom direktivom alkoholnim pićima broj 83, još iz oktobra, konkretno od 19. oktobra 1992. godine, kao i direktivom o približavanju stopa akciza na alkoholna pića broj 84, takođe od 19. oktobra 1992. godine.S tim u vezi, zaista u cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva, iz oblasti oporezivanja, akcizom alkoholnih pića, konačno se ovim izmenama zakona predlažu predlažu konkretne stvari koje se odnose na oporezivanje akcizom jakih alkoholnih pića, kao što smo to čuli.Od uvaženog, gospodina ministra, u njegovom uvodnom izlaganju smo čuli obrazloženje, a juče na sednici Odbora za evropske integracije, od gospođe državne sekretarke, da kao što je poznato prema propisima EU akciza akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se po hektolitru čistog alkohola na 20 stepeni celzijusa i izračunava se na osnovu tog broja, koji označava zapreminu alkohola izražena u hektolitrima u gotovom proizvodu, bez obzira na vrstu jakog alkoholnog pića, jer ovde sada svi pričaju da li se radi o viskiju ili o rakiji, domaćoj rakiji.Tako da, bez obzira na vrstu alkoholnog pića i nezavisno od sirovina, od toga od čega se zapravo proizvodi to jako alkoholno piće.Dok, kao što smo to čuli, kao što je poznato, do sada trenutno, odnosno do sada važeće je bilo da u Republici Srbiji, na jaka alkoholna pića se obračunava akciza prema važećem zakonskom rešenju, plaća u zavisnosti od vrste alkoholnog pića, koja su podeljena u tri kategorije, zapravo je osnova sirovina, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaj etanola. vrlo je jasno iz ovog da postoji vrlo veliko, ja bih rekla odstupanje između domaćeg zakonodavstva i pravnih tekovina EU. Znači, do sada je postojalo bar to odstupanje, od direktiva EU, koje sam spomenula.I uvaženi, gospodin ministar je spomenuo, vrlo značajan SSP, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odredba člana 37. SSP-a, kaže, ono se odnosi na zabranu fiskalne konsolidacije.Kao što je poznato SSP je potpisan još u aprilu, 29. aprila 2008. godine, a stupio je na snagu 1. septembra 2013. godine.Propisano je SSP-om, između ostalog, da zajednica i Republika Srbija će se uzdržavati od uvođenja i ukinuće u koliko postoji svaka mera ili praksa unutrašnje fiskalne prirode, kojom se proizvodi jedne strane, neposredno ili posredno, posredno, diskriminišu u odnosu na slične proizvode koji potiču sa teritorije druge strane.Zaista, ono što je osnovno i zašto sada, i zašto po hitnom postupku, zašto u ovom momentu?Vrlo je značajno da smo mi, Republika Srbija u potpunosti spremna za otvaranje jednog celog klastera, klastera 3, kao što smo to čuli i konkretno se pripremamo za mogućnost otvaranja, najkasnije krajem juna, pregovaračkog Poglavlja 16 i u samoj pregovaračkoj poziciji stoji da ćemo izmeniti Zakon o akcizama, zato je to sada na dnevnom redu i naravno nadamo se da ćemo ga izglasati do kraja nedelje.Pregovaračko poglavlje 16, oporezivanje se, dakle odnosi na ovu tematiku. Plan je da Vlada Republike Srbije, predlog pregovaračke pozicije usvoji na sutrašnjoj sednici i da dostavi Narodnoj skupštini.Mi smo, kao Odbor za evropske integracije već zakazali sastanak, na osnovu naše rezolucije, kao što mi radimo, sa predstavnicima nacionalnog konventa EU, kao i sednicu Odbora za evropske integracije, na kojoj ćemo razmatrati ovu pregovaračku poziciju da bi je Vlada finalizirala na sednici 28. i da može da se pošalje u Brisel.S toga je značajno da smo ovim izmenama, da ćemo ovim izmenama zvanično, za dva dana, zaista uskladiti i našu akciznu politiku vezanu za ovo pitanje. S toga je Odbor za evropske integracije u načelu podržao ove predložene izmene. Zahvaljujem. Hvala vam.Narodna poslanica Aleksandra Tomić.Izvolite. **Aleksandra Tomić** Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, mi smo juče na odboru razmatrali izmene i dopune zakona koje se odnose na i ono što je najvažnije reći da oporezivanje jakih pića, znači, od 2013. godine, od 1. septembra kada je naša obaveza bila da primenimo tu direktivu do dana današnjeg nije usaglašen.To znači da je ipak dato neko vreme Srbiji da može jednostavno podigne svoje proizvođače kapacitete na način na koji je bio moguć, ali nemojte da zaboravite da smo imali ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju, i da jednostavno ovakav način usaglašavanja akciza predstavlja jedno dodatno jedno dodatno prihodovanje u sam budžet Republike Srbije, ali i dodatno troškove koje se odnose na same proizvođače, koji će u postupcima trgovine sa zemljama EU i ako želimo da postanemo sastavni deo tog tržišta, moramo biti podjednako konkurentni, jer mi smo predstavljali jednu nelojalnu konkurenciju, kada je u pitanju rakija i kada su u pitanju koja su izrađena na bazi voća i određenih biljaka.Zašto ovo govorimo, zato što punjenje budžeta naravno ide od poreza na dodatu vrednost poreza i doprinosa koji se plaćaju kada je u pitanju privreda Srbije i privredna aktivnost i naravno deo ide od akciza.Srbija osam godina nije bila usaglašena sa ovom direktivom i to je ono što, recimo, kada god su imali prilike evropski parlamentarci u saradnji kroz Odbor za pridruživanje i stabilizaciju EU da nam kažu da ta direktiva još od 1992. godine i da mi tu nismo bili usaglašeni.Mi smo na određeni način pokušavali da im objasnimo da time što smo dali tri kategorije u stvari pića i što smo taj zakon 2015. godine, poslednju izmenu imali, se približavali na korak do kompletne primene ove direktive, i to je tako i bilo. Sada imamo uvođenjem ove direktive, metodologije obračuna, kada je u pitanju akciza.Čuli

kada je u pitanju procenat alkohola, a od sada ide na fiksnu taksu koja iznosi 42.500 dinara po jednom hektolitru, i osnovica se obračunava na osnovu određenih brojeva koji su definisani o procentu alkohola u tome.Ono što je važno reći, a to je da ovim zakonom svi proizvođači mora da urade popis lagera, kompletno koji je ostao, neprodat i moraju da podnesu nadležnom ministarstvu i time suštinski zaista pokazujemo da težimo

da na zatvorenoj sednici usvojimo pregovaračku poziciju, i to je od velikog značaja, što pokazuje da mi ustvari idemo ka tome da su nam u fokusu klaster 3 i klaster 4, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast, a klaster 4, na zelenu agendu.Sve ove zakone koje mi sada imamo i koje možda u javnosti predstavljaju velike promene, i gde vi vidite da ljudi jednostavno reaguju na te promene, ustvari predstavljaju taj evropski put, o kome mi stalno govorimo i mi moramo da se menjamo na tom evropskom putu, ali i idemo, naravno, postepeno korak po korak.Suština svega je da vi danas imate rezultat, a to je ono što smo juče imali prilike, gospodine ministre da čujemo, da je sa završetkom marta meseca, priznata prosečna plata od svih međunarodnih institucija, naravno na osnovu svih izveštaja relevantnih institucija u Srbiji, prosečna plata u Srbiji iznosi 555 evra.To je ono što je taj put, ka podizanju standarda građana. To je ono što mi planiramo da do 1. januara imamo prosečnu platu u Srbiji 600 evra, što je gotovo duplo više nego ono što smo zatekli 2012. godine, i to je ono što ustvari ovaj evropski put nam pokazuje da moramo da prolazimo mnogo toga što je teško, za sve nas kada su u pitanju određene promene, ali mislim da je efikasno i da pokazuje, da Srbija ide napred.Zahvaljujem se na tome što ste kao predstavnici ministarstva na adekvatan način sve ove promene koje radimo u tom finansijskom delu, zaista na jedan realan način uvek tu da nam obrazložite na samom odboru, jer od velikog je značaja da mi, pre svega kao narodni poslanici to razumemo i možemo u direktnom kontaktu sa građanima da objasnimo zbog čega donosimo određene odluke koje su u interesu svih građana Srbije.Hvala. Zahvaljujem, predsednici Odbora za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.Izvolite. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem, gospođo Kovač.Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Ministarstva, pred nama je danas i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada Srbije, a koji je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove razmatralo u načelu jutros na sednici Odbora.Kao što možete videti, a kao što je ministar i rekao, jedan od osnovnih ciljeva predloženih izmena i dopuna Zakona o ličnoj karti, jeste realizacija projekta Vlade Republike Srbije „Stop birokratiji“, odnosno realizacija zaključka Vlade, kojim je usvojen Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji.Narodna skupština ukoliko usvoji navedene izmene i dopune Zakona o ličnoj karti, građani Republike Srbije sa pravom mogu da očekuju smanjenje administrativnih tereta u slučaju gubitaka lične karte, samim tim, rekao bih da će građani s pravom moći da očekuju da će postupak biti jeftiniji, odnosno da neće biti izložen dodatnim, odnosno dosadašnjim troškovima.Takođe, ono što bih istakao kao naročito značajno je činjenica da će lična karta predstavljati i kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu. U mikrokontroler, odnosno čip lične karte biće upisan i sertifikata, kako je ministar i objasnio za elektronsku identifikaciju, čime će lična karta istovremeno predstavljati i kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu srednjeg nivoa pouzdanosti.Samo na lični zahtev upisivaće se kvalifikovani sertifikati za elektronski propis, kao i odgovarajući podaci za njegovo formiranje čime će lična karta predstavljati i kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog postupka i elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti.Drago mi je što na ovaj način mogu da konstatujem da u eri digitalnih komunikacija i tehnologija Republika Srbija uspeva da održi korak sa trendovima koji ako se koriste na pravi način mogu u velikoj meri da olakšaju i pojednostave ne samo svakodnevne aktivnosti građana Srbije, nego da doprinesu većoj efikasnosti privrednih subjekata.Pohvalio bih ovom prilikom i Vladu Republike Srbije, koja je pokazala visok stepen ozbiljnosti i odlučnosti, da kroz uočene mogućnosti za izmene i dopune postojećih zakonskih propisa sprovede u delo planove koje je usvojila ne ostavljajući ih, kako je to obično i bio u nekim davnim vremenima samo kao mrtvo slovo na papiru.Na uveren sam da ćete i vi kao narodni poslanici imati razumevanja za sve iznete argumente i da ćete u danu za glasanje dati podršku Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedniku Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.Završili smo sa odborima.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik, potpredsednik Narodne skupštine Muamer Zukorlić.Izvolite.

pred nama su dva veoma važna zakona.Što se tiče Zakona o akcizama, on je takođe veoma značajan. Istina da je sama tematika alkohola i alkoholnih pića, za mene je veoma specifična zbog mojih verskih uverenja, tako da ću se ja ustegnuti od diskusija na tu temu iz jasnih razloga. No, pitanja akciza nije samo pitanje koje se tiče onih propisa koji uređuju same procedure.Akcizna roba je zanimljivija od samih procedura. Akcizna roba je uvek uvek nešto što je bilo veoma privlačno i zanimljivo za razne oblike kršenja zakona, pa i samog kriminala, odnosno kriminalaca i kriminalnih grupa. To je ono što i ovom prilikom zaslužuje da se skrene pažnja prema potrebi pojačanog interesovanja države koja se istina bavi temom kriminala i borbe protiv kriminala i organizovanog kriminala od samog formiranja, ne samo ove Vlade, već i one prethodne, odnosno od kako je ova ili slična vladajuća većina došla na vlast, odnosno u prilici da formira Vladu.Dakle, ono što mi jeste drago to je da na agendi, političkoj agendi ove vlasti borba protiv organizovanog kriminala i uopšteno kriminala veoma važna i što sve ove godine opstaje tako visoko u zoni interesovanja ove vlasti, ali ono na šta hoću da skrenem pažnju, na šta sam ukazao i ranije jeste potreba da ta borba protiv kriminala zapravo ne ostane samo na važnim tačkama kriminala koje su najčešće ovde u glavnom gradu, odnosno u Beogradu. Međutim, često se desi da zbog te same fokusiranosti na borbu protiv kriminala, velikog kriminala, poznatog kriminala, itd. ovde u samom Beogradu ili u centru same države, vrlo često se određene veoma važne kriminalne grupe i pojedinci

važno da to ne zaboravimo i ne zapostavimo, već da borba protiv kriminala i posebno organizovanog kriminala, zapravo ima našu pažnju u svim delovima ove zemlje. Svakako moja svedočenja i informacije i svest o tome dolazi, pre svega, zbog kraja u kome živim i u kome sve to vidim, znajući da da kada govorite o kriminalu u svom mestu zapravo rizikujete što se meni i stranci koju predvodim vrlo često spočitava zašto govoriš ružno o svome kraju.Dakle, to je jedna velika dilema kada otvarate brojne bolne teme i bolna pitanja, jer zapravo rizikujete da vam se na taj način uzvrati. Najlakše je prekriti, pokriti i sakriti, međutim, to je ono lažno prijateljstvo i lažni patriotizam. To je kao kad smo bili učenici u školi, pa sada kada prekrivate ono što ne valja ili nećete, ili u tome učestvujete, vi ste onda pravi drug, vi ste pravi prijatelj, ako nećete da učestvujete u radnjama koje su zabranjene, onda vi niste dobri. Isto tako u odnosu na ove teme, dakle, ukoliko ćutite onda ste vi lokal patriota, jer vi o svom gradu govorite samo lepo.Nije to samo kada je u pitanju lokalni nivo, ja sam slične probleme imao imao i 2010. godina, kada sam imao neku vrstu obračuna od strane tadašnjeg režima koji vazda kada bismo mi uzvratili, oni bi govorili – vi napadate državu. Dakle, nije uvek vlast država, odnosno pojedinci koji su se tada krili iza države, zapravo su poturali državu da ih štiti od onoga što oni jesu u najnegativnijem smislu.Isto tako i na lokalnom nivou. Znači, govoriti o tome, pozivati na spas svog grada, svog kraja od kriminala ne znači govoriti negativno o svom gradu, znači govoriti o problemima, opasnostima, bolestima i svemu onome što smara i ugrožava taj grad.Istina, u manipulativnom smislu, tu je linija vrlo tanka i nimalo nije lako je razjasniti. Međutim, uprkos tom riziku mi ne pripadamo onoj onoj uobičajenoj populističkoj retorici i politici u kojoj je najbitnije površno se dodvoriti narodu, baciti mu neku prašinu u oči nekim jeftinim populističkim pričama i obećanjima, a u stvari podržavati ono što ugrožava taj grad.Dakle, tu smo mi drugačiji. Mi ćemo ostati dosledni politici i diskursu gde ćemo ukazivati na ono što ne valja, boriti se protiv toga što ne valja, jer mi se nikada nećemo saglasiti da je dominacija kriminalaca u mome gradu i mome kraju dobro za moj grad i moj kraj i moj narod, bez obzira što imamo te neke nasleđene forme forme i obrasce ponašanja i shvatanja – e, pa, neka je, čekaj, to je naš čovek ovde iz komšiluka, šta fali da se on obogati, šta fali da on postane milioner, ne pitajući da li te milione zarađuje drogom, zarađuje pljačkom poreza, a to znači građana, zarađuje korupcijom, zarađuje raznim oblicima kriminala, odnosno kršenja zakona.Naravno da ovo što mi zastupamo je teži put i podrazumeva da se za to primaju određeni udarci upravo od onih struktura struktura koji su u sprezi sa kriminalnom i kojima se na taj način zapravo kvare računi. Dakle, mi ćemo tome ostati dosledni.Kada je u pitanja akcizna roba, ona je posebno interesantna, ali ne samo ona, već se tu treba nastaviti sa svim onim temama koje smo koje smo otvarali ovde.Imamo neke informacije da su započete određene istrage sa carinom u Novom Pazaru. S obzirom da je ovde ministar, želim da skrenem pažnju da se se to pojača, da je carina u Novom Pazaru leglo kriminala i da te teme se trebaju otvoriti, odnosno da je Ministarstvo dužno da izvrši revizije i da zapravo razotkrije kriminal i kriminalce koji, eto, tu carinsku upravu, koja je udaljena od Beograda na 300 kilometara, zapravo oslobode, vrate građanima i zapravo joj daju onu poziciju koja joj treba, jer mi smo se tada borili, zalagali da Novi Pazar dobije carinu kako bismo maloj privredi, trgovcima, proizvođačima, dobavljačima repromaterijala olakšali carinjenje roba u Novom Pazaru. Međutim, mi sada imamo informacije da veoma mali broj, jedan određeni broj povlašćenih biznismena, trgovaca, uvoznika može cariniti robu u Novom Pazaru, dok svi drugi, koji nisu u sprezi sa određenim strukturama lokalnih vlasti ili nekim drugim strukturama uticaja, moraju cariniti robu, ne znam gde, u Kraljevu, pa čak i u nekim još udaljenijim mestima.Dakle, to zapravo znači da ipak sama činjenica da imamo pojavu da neko ima potrebu da ljude selektuje gde bi carinili znači da se nešto krije. Čim se jednima nešto čini dostupnim, drugima ne,

je u pitanju Zakon o ličnim kartama, tu nam je mnogo komotniji prostor za diskusiju. Znači, radi se o zakonu koji definitivno, evo, nakon određenog iskustva od 10 godina, imamo detektovane određene nedostatke čijim će otklanjanjem zapravo biti olakšano samo vršenje uloge, odnosno funkcije dokumenta, ličnog dokumenta, ličnog identifikacionog dokumenta koji se naziva ličnom kartom.Pored toga što ćemo imati određene dodatne podatke u ličnoj karti koji će olakšati funkcionalnost i upotrebu te lične karte, što je svakako za pozdraviti i podržati, isto tako, kao što smo pročitali i čuli u obrazloženjima, pojednostaviće se određene procedure, čime će se olakšati građanima rešavanje pitanje lične karte, pogotovo u slučaju gubljenja tog dokumenta. Dakle, sama procedura vađenja ili dobijanja novog dokumenta će biti ovim zakonom olakšana, kao što će i određene druge povoljnosti se dobiti ovim zakonom, tako da će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja u danu za glasanje podržati ovaj zakon.Ono što ovom prilikom želim aktuelizirati, a ima

jesu okolnosti, uslovi određenih lokalnih organa Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bave ovim pitanjem.Naime, u Novom Pazaru, to je već poznato, još jednom sam otvarao ovu temu, ali dok god se ne reši, dok se god taj problem ne otkloni, mi ćemo kao narodni poslanici, predstavnici naroda biti u prilici da o tome govorimo i na to ukazujemo.Dakle, prostorije, uslovi, tehnička opremljenost službi koje izdaju lične karte, naravno uključujući i pasoše i druga lična dokumenta, konkretno u Novom Pazaru, veoma su loše, veoma nehumane.Dakle, zaista, s obzirom da je u pitanju grad sa preko 120.000 stanovnika, te prostorije više decenija služe toj nameni. One su jako loše, pre svega po samoj površini tih prostorija. Ogromne su gužve, čekanja, hodnici, male prostorije. Kada tome dodate veoma zastarelu tehniku, recimo, samo fotografisanje za

Obično leti i veoma, veoma zagrejanu.Dakle, zaista su uslovi nehumani. Lično sam se uverio, a pored toga primam permanentno žalbe i pritužbe građana. Mislim da je u Novom Pazaru je odavno sazrela situacija. Ne znam zašto je ta ta ideja samo više puta pominjana, ali se nije pristupilo? Znači, potrebna je investicija. Ovo je poziv i sugestija Ministarstvu unutrašnjih poslova - potrebna je izgradnja, dogradnja, šta god, na lokalitetu policijske uprave u Novom Pazaru da bi te službe mogle disati normalno.Kada se kaže policijska uprava, obično se misli na onaj deo policije koji se bavi bezbednošću građana, koji se bavi borbom protiv kriminala. Međutim, onaj deo policijske uprave koji se bave uslužnim delatnostima vezanim za ličnu dokumentaciju, on je mnogo frekventniji, hvala Bogu što je mnogo frekventniji, od ovog dela policije koji se bavi kriminalcima kriminalcima i raznim drugim prestupnicima. Zato tom delu civilnom, da kažem uslovno, tom delu civilne usluge u policijskoj upravi nije data dovoljna pažnja. Nekako se civilne usluge u policijskoj upravi doživljavaju kao uljezi u policiji, kao nešto periferno, kao nešto ne dovoljno važno.Ne znam da li je tako u ostalim delovima zemlje, ali u opštinama i gradovima gde sam bio u prilici da da komuniciram, ranije u Tutinu, a sada u Novom Pazaru, uključujući Sjenicu i druge gradove tog područja, nekako je i psihološki i organizaciono taj segment policijske uprave koji se bavi civilnim uslugama je On se smatra tu kao nekim uljezom, kao nekim viškom. Bitno je da policija funkcioniše u ovim njenim vertikalama borbe protiv prestupnika kriminala, uređenja saobraćaja itd. tiče civilne usluge nekako je marginalizovan i to traje godinama.Mislim da je vreme da, prvo, taj odnos promenimo prema segmentu ili sektoru civilnih usluga u policijskim uprava, uopšte da ga promenimo, ali i konkretno. Dakle, ovde govorimo o jednoj konkretnoj situaciji, gde i dalje imamo policijsku upravu u Novom Pazaru koja ima jednu zgradu, hajde da kažem,

Nekad se to pomene.Ja se sećam da me je još pre desetak godina jedan od načelnika policijske uprave lično obavestio za inicijativu da se gradi još jedna zgrada na tom lokalitetu, s obzirom da postoji zemljišni prostor. Tada je to bila za nas radosna vest, iako u principu izgradnja ili ulaganje u policiju se ne smatra nekom razvojnom investicijom,ali bez obzira, barem smo očekivali da se ovo olakša, da se ovo olakša, da se prosto ove gužve i sva ta depresija koju vidite kod tih ljudi dok tamo stoje, čekaju, kao i kod tih službenika, da ona se konačno rešava.Međutim, evo, prošlo je više od decenije od kako sam prvi put imao tu vest, do toga nije došlo, ne znam zašto. Zamolio bih ovde i ministra finansija, s obzirom da, evo, i dok zasedamo po ovim našim odborima i raznim sastancima, najviše koje ministarstvo se pominje jeste Ministarstvo finansija. Šta se god predloži, kaže, šta li će reći ministar finansija. Naravno, to je ono – kod koga je novčanik, nema veze da li on sam odlučuje, mi svi znamo da ne odlučuje sam, već da postoji procedura i zakon, ali nekako to tako stoji, kod koga je novčanik dâ, ne dâ, ne dâ on, dâ on itd, to je tako najlakše kazati. Naravno, mi narodni poslanici smo svesni da to nije tako i da se radi o jednoj veoma delikatnoj funkciji ministra i Ministarstva finansija, gde gde treba sa ipak ograničenim novcem nahraniti svu decu u kući, u celoj državi, sve potrebe, onda nadoknađivati, krpiti i razne, da kažemo, popunjavati jame i rupe iz ranijih vremena koje su ostavljene i koje su izazvane itd.Mi smo svega toga svesni, ali ipak, dakle, želimo skrenuti pažnju, ovo su neke stvari koje koje baš nema više smisla da se odgađaju. Znači, možete sami doći, evo, budite naši gosti, prošetaćemo, pa, prosto, da vidite. Znači, ne radi se o tome da može još bolje, nego baš je loše, baš. Dakle, barake za policijsku upravu koje su bile neki pomoćni objekti pre 40, 50 godina su i dalje kancelarijski prostori. To nije OK, to nije u redu i to moramo menjati i zato smo ovde da prosto podignemo glas. Sigurni smo da, da će ovome biti data pažnja.Možda je trebalo biti još glasniji proteklih godina da se to ne bi zapostavljalo i zaboravljalo, jer ima i ono – dok dok dete ne zaplače, majka misli da je sito, da mu je dobro da je sve OK i onda mora da, ona što češće zaplaču - ona dobiju to što im treba. Naravno, mi nećemo plakati, mislim da smo ovde uspostavili odnos i u pogledu saradnje i u pogledu javne političke komunikacije da možemo u sasvim mirnim okolnostima, zapravo, zajednički detektovati šta su to prioriteti i ovakve stvari koje su same po sebi svedokom da je potrebno reagovati, one najbolje govore o sebi.Šta se onda dešava kada, evo, sav ovaj trud koji ulaže Vlada u poboljšanje zakona, sav ovaj trud koji ulažemo mi kao narodni poslanici u poboljšanju određenog zakona? Dakle, oni naprave određene pomake, određeno unapređenje zakonskog kvaliteta, ali ipak, taj građanin, taj građanin vidi zakon na šalteru, njemu je sav zakon na šalteru. Znači, sve ovo što mi ovde govorimo, to je njima neka više akademska priča, neko sluša, neko ne sluša, ali obraz države, lice države je šalter. I to je ona ključna i jedina, zapravo, prava komunikacija koju građanin ima.Zato se mi moramo potruditi da do kraja unapredimo, humanizujemo, uredimo, zapravo, taj šalter koji predstavlja obraz države, lice države preko koga se građanin, svaki građanin, jer i ovo da li će neko gledati našu Skupštinu je pitanje volje, a pitanje da li ćete doći da vadite ili dobijete ličnu kartu, to nije pitanje volje, tu ne postoji građanin koji to može da izbegne.Zato je potreban fokus, zapravo, na taj najmasovniji i najoriginalniji oblik komunikacije koji se dešava između države i građanina, a to je šalter i u pogledu uređenja i u pogledu prostornog i u pogledu komunikacije i u svim drugim pogledima.Hvala vam. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Stranka pravde i pomirenja - Ujedinjena seljačka stranka.Prijavio se ministar. Izvolite. Da. Hvala, gospodine Zukorliću.Samo jedna kratka informacija, nakon konsultacija sa ministrom Vulinom. Dakle, projektno-tehnička dokumentacija za zgradu PU u Novom Pazaru se radi, ubrzano se radi. Biće gotova do kraja godine, tako da se već naredne godine stvaraju uslovi da se sa izgradnjom i krene. Dakle, radimo i na tome. Hvala.

možemo, uvek se trudimo da rešavamo probleme po celoj Srbiji i kao što ste videli i predsednika Vučića, koji stalno putuje i obilazi, razgovara sa građanima. To je osnova naše politike. U osnovi naše politike nalazi se čovek, njegove potrebe da vidi i novi asfalt, da ima priključak na kanalizaciju, na vodu, da su nove škole, nove zdravstvene ustanove i da deca mogu da idu da idu i na bolje fakultete i da nakon toga nađu posao, da se otvori neka nova fabrika.Tako da, u doba korone, u doba najveće ekonomske krize, da, mi radimo šta god možemo. Nikada, kao što znate, nismo imali veća kapitalna ulaganja nego ove godine. To je rebalans budžeta koji koji smo usvojili pre par nedelja, koji ste vi izglasali. Tako da, naravno, čim se stvore uslovi, završi se sa projektno-tehničkom dokumentacijom, nema razloga da i tu zgradu ne uradimo. To je slobodno poruka koju možete da prenesete i građanima u Novom Pazaru. Hvala puno.

uvaženi ministre Siniša Mali sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi ovde danas raspravljamo o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ličnim

veoma važan lični dokument, uz pasoš svakako najvažniji i logično je da se s vremena na vreme Zakon o ličnoj karti osvežava, kako bi se prilagodio potrebama današnjice, potrebama vremena u kojem živimo.Međutim, ono što želim da kažem jeste da sintagma lična karta se ne koristi samo da bi označila taj personalni, taj lični dokument. Sintagma lična karta u našem jeziku se često koristi kako bi objasnili nečiju biografiju, nečiji životni put, nečija dostignuća, dela, ili kako danas mladi popularno kažu, nečiji CV.Naravno da je u prirodi svakog čoveka da ima što bogatiju biografiju, odnosno što bogatiju ličnu kartu, da njegova lična karta bude puna dela, podataka koji će ostati zabeleženi u sećanjima najbližih, ali ne samo najbližih, već i šire društvene zajednice.Svakako da će nečije lične karte biti poznate u u čovečanstvu sve dok čovečanstvo bude postojalo, jer su njihove lične karte ispunjene takvim delima i stvaralaštvom kakvo će čovečanstvo zauvek pamtiti. To važi i za umetnike, naučnike, istraživače, vojskovođe, lekare, profesore, ali i za političare.Za

Iza, recimo, našeg kolege Milutina Mrkonjića ostaće ekspresno obnovljena infrastruktura nakon NATO bombardovanja. Iza Dragana Markovića Palme ostaće jedna potpuno tranformisana Jagodina, sa dve industrijske zone, 12 stranih investicija, sa jednom jednom turističkom zonom, sa brojnim turističkim sadržajima i mnogo još toga.Iza Aleksandra Vučića će svakako ostati kilometri i kilometri autoputeva, novi klinički centri, kovid bolnice, stabilna ekonomija, u čemu ste i vi učestvovali, uvaženi ministre, i što znamo da poštujemo.Tako da, postoje ljudi čija je lična karta bogata, ispunjena podacima. Ali, ja bih danas da prosto apsolviram i postavljam negde i vama pitanje, dame i gospodo, šta će ostati u ličnoj karti Dragana Đilasa? Svakako, u ličnoj karti Dragana Đilasa ostaće razočarani studenti sa studentskog protesta 1992. godine. To su danas pedesetogodišnjaci, koji pošteno zarađuju hleb za sebe i za svoju porodicu, međutim, razočarani jer je iz tih studentskih protesta jedini koji je profitirao bio Dragan Đilas.Sećam se, pričalo se negde kada je bila kampanja 1992. godine, Milana Panića koji se kandidovao za predsednika Republike i Dragan Đilas je podržao njegovu kampanju i zamolio je svoje studentske aktiviste, taj sastanak je bio na Filološkom fakultetu, da učestvuju u kampanji Milana Panića tako što će raditi kampanju u svojim lokalnim sredinama. sredinama. Godinu dana nakon toga među istim tim studentskim aktivistima se pronela vest da Dragan Đilas pravi žurku jer je zaradio prvi milion. Vidite, isplati se taj studentski protest. Jedini koji je profitirao bio je Dragan Đilas.Da vas podsetim, radi se o vremenu kada u studentskim domovima nije bilo hleba u studentskim menzama,

Kada govorimo o tim velikim procentima, vidimo da je i bogatstvo Dragana Đilasa tih godina hiperinflacije raslo u istom procentu kao što je i bila hiperinflacija u Srbiji.Šta će ostati u ličnoj karti još Dragana Đilasa kao šefa Narodne kancelarije tadašnjeg predsednika Republike Srbije? Ništa, sem afera. Šta će ostati u ličnoj karti Dragana Đilasa kao ministra bez portfelja zaduženog Nacionalni investicioni plan? Ništa, sem afera. Čak ga je i tadašnji ministar za kapitalne investicije, Velimir Ilić, zamislite, stalno prozivao za korupciju i afere. Šta je ostalo iza Dragana Đilasa i šta će ostati iza Dragana Đilasa i u njegovoj ličnoj karti kao gradonačelnika Beograda? Takođe ništa, sem afera.Da pobrojimo neke - Bus plus, Apeks solušn tehnolodži, polujavni konkurs.

a najveći deo je izdvojen za TV produkciju, za njihovu reklamu u vrednosti od 222 miliona dinara. Recimo, 2009. godine

ali nikada ga nije upotrebila i nikada ga nije koristila. Jedna od najvećih afera svakako je finansijska, jer je Dragan Đilas u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda zadužio grad Beograd za više od 900 miliona evra, od toga polovina sam grad, a polovina javna gradska preduzeća.Da nastavim dalje, u vreme gradonačelnika, tu je Bulevar, tu je Požeška, privatizacija „Luke Beograd“, most na Adi. Sve su to afere tadašnjeg gradonačelnika Dragana Đilasa koja će ostati u ličnoj karti tog čoveka, tog čoveka, ali zato iza Dragana Đilasa biznismena sve vreme je ostajalo, dok je bio na vlasti, pa i danas, sve veće i veće bogatstvo.Mi do današnjeg dana nemamo odgovor na prosta i najprostija pitanja, a to su - Dragane Đilase, da li ti zaista imaš te novce? Ako ih imaš, da li si platio porez? Ako si platio porez, čemu onda novac na egzotičnim računima, odnosno računima na egzotičnim mestima i poreskim rajevima?O kakvim se ljudima radi, oni koji okružuju Dragana Đilasa, možemo videti i na sledećoj slici, odnosno na sledećim slikama. Ovde vidite sliku koja je snimljena u subotu, 22. maja, na glavnom odboru tzv. Stranke slobode i pravde. Tu na slici je, ovaj vam je poznat, već sam ga pokazivao više puta, drage kolege narodni poslanici, Branislav Radosavljević. To je onaj lažni Marinikin svedok

Tu su i dve dame iz glavnog odbora, iz Jagodine, čije lične karte su prazne, ne bih da ih pominjem, nisu vredne reči. Naravno, ličnu kartu Branislava Radosavljevića znate. To je čovek koji je šest puta hapšen, 2008. i 2009. godine, koji je osuđen 2015. godine, koji se krio skoro deset godina u raznim mestima po Srbiji i koji je prvo bio aktivista stranke Vuka Jeremića, a onda je zajedno sa potpredsednikom stranke Vuka Jeremića, gospodinom Jovanovićem, prešao kod Dragana Đilasa ili se preprodao, kako god. On je aktivista stranke Dragana Đilasa na Voždovcu.

preko Nove stranke, do danas stranke Dragana Đilasa. Žena koja je ovde u Skupštini potpisala zahtev da se izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici, rezolucija kojom je ona želela da stavi pečat, ne samo nama ovde prisutnima, ne samo današnjim generacijama koje žive u Srbiji, već je htela da stavi pečat i svim budućim generacijama koje žive u državi Srbiji tim činom i tom rezolucijom.Ne samo to. Znate da je to žena koja je bezočno laže, koja nema skrupula, koja nema morala, ne postoji dovoljna niskost u koju je ona spremna da krene samo zarad stvaranja ličnih ciljeva i ličnih zadataka, odnosno zadataka koje joj je dao Dragan Đilas.Zašto vam pokazujem ovu sliku? Marinika je rekla da se ovaj čovek plaši i da ga je zato zamaglila i rekla je da se plaši i da mu je zato skremblovala glas. Ova slika je preuzeta sa Fejsbuk profila na kome su uz ovu sliku rekli – ako Palma pita gde smo, mi smo tu na glavnom odboru Stranke slobode i pravde. Vidite, klibere se i smeju se.Da li se tako ponašaju ljudi koji se plaše? Svakako ne. Onaj ko se plaši svakako da ne objavljuje na društvenim mrežama ni gde se nalazi, a ponajmanje provocira one o kojima su izrekli najgnusnije i najniže moguće laži u političkoj istoriji Srbije.

verovatno se na isti način plaše i na isti način se klibere i smeju na glavnom odboru te stranke.Zašto vam pokazujem ovu sliku, odnosno na šta nam liči ovo ponašanje? Ovo ponašanje liči na ljude koji provociraju, jer kažu, ponavljam – ako Palma pita gde smo, recite mu da smo ovde na glavnom odboru SSP-a, uz sve ovo kliberenje. To ne bi bilo strašno da to nisu ljudi koji su optužili Dragana Markovića Palmu za pedofiliju, za podvođenje. Izneli su najgnusnije i najteže moguće optužbe i laži. Ja, naravno, nikada to ne bih uradio, ali svakako da posle takvog postupka ne bih se javno kliberio i provocirao, a da pri tom i sam znam da sam tim lažima pokušao da uništim jednog čoveka, znači, Dragana Markovića Palmu, da uništim njegovu porodicu, da zagorčam život jednom gradu, svim ženama u tom gradu, da zagorčam život jednoj maloletnici koju su tako nisko i drsko zloupotrebili.Šta ovom slikom poručuju? Oni se smeju u lice Palmi i svim građanima Srbije, institucijama ove države Srbije i kažu – mi možemo da lažemo, možemo da platimo i pojedince, institucije, državu Srbiju i sve građane i baš nas briga za to, mi nastavljamo da vam se smejemo u lice, jer naše vrednosti nisu čast ni moral, poštenje, istina, naša jedina vrednost je naš lični interes i nema te granice pristojnosti, časti, morala, istine koju nećemo pogaziti smejući vam se u lice, a samo da bi ostvarili svoj cilj, a to je naš lični interes.Samo tu da vam kažem, Dragan Marković Palma je pozvao na duel i Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, i to na njihovoj televiziji, a oni su taj duel odbili. Zašto su odbili? Zašto ne smeju da se suoče sa Draganom Markovićem Palmom, javno, na televiziji? Zašto ne dozvole građanima Srbije da čuju pravu istinu, već samo njihove laži na pojedinim televizijama i u pojedinim medijima?Naravno, Dragan Marković Palma je pozvao i na poligraf, i jedne i druge, da idu zajedno, poligraf možda nije neki dokaz, pravni i sudski, ali svakako ga zovemo drugačije i detektorom laži, pa da vidimo ko laže a ko govori istinu, da građani Srbije čuju istinu, jer građani Srbije zaslužuju istinu.Evo druge slike koju su postavili uz komentar - Pozdrav Palmi od rušilačke ekipe. Isto, subota, 22, glavni odbor stranke Dragana Đilasa.

ruše. Njihova želja je da ruše i Dragana Markovića Palmu i Aleksandra Vučića. Sve to nije sporno. Ali, njihov krajnji cilj nije to. Njihov krajnji cilj je Srbija na kolenima, rušenje Srbije, tradicije, vere, kulture i sve to na način što upućuju najgnusnije i najniže laži o ljudima protiv protiv kojih se bore i koji vole svoj narod.Ja sam danas u pitanjima i rekao da nije sporna politička borba, sporno je to što se ide na lično, sporno je to što se kalja porodica, što se diraju deca, što se koriste najgnusnije i najbestidnije laži. To je sporno. Tome mora jednom za svagda da se stane na put.Ne može ideologija "mani, mani, mani" i zarad te ideologije da se koriste ama baš sva niska i podla sredstva.

Neće moći.Mi ćemo ovo isterati do kraja, jer to su ljudi bez časti i morala i ti ljudi bez časti i morala nikada neće moći da vode Srbiju. Građani Srbije to vide, građani Srbije to znaju i građani Srbije to ne podržavaju i nikada neće podržati.Srbija je uređena država u kojoj rade institucije države svoj posao i mi ćemo preko institucija države ići do kraja, nećemo odustati dok ne isteramo ove fariseje na čistac. Nećemo posustati dok god ne dođu tamo gde im je mesto, a njihovo mesto je u zatvoru. Zato smo podneli tužbe, zato je Dragan Marković Palma podneo tužbe i protiv Marinike Tepić i protiv Branislava Radoslavljevića i svih onih koji su lagali, dok oni nisu podneli tužbe protiv Dragana Markovića Palme i nisu smeli to da urade i neće smeti nikada to da urade, jer znaju da lažu i da mogu da odgovaraju za lažno prijavljivanje, ali mi nećemo odustati.Mi poštujemo institucije sistema. Srbija ima pravosudne institucije. Nisu tužilaštvo ni Marinika Tepić, ni Dragan Đilas, ni ostali fariseji srpske političke scene. Srbija ima svoje tužilaštvo, ima svoju policiju, ima svoje pravosuđe i sudske organe i sudove i i mi ćemo preko tih naših institucija i preko sudova i naših tužbi isterati pravdu. I to ne pravdu samo za Dragana Markovića Palmu, i to ne pravdu samo za građane Srbije, mi tražimo pravdu i za Đilasa, odnosno tražimo pravdu za Đilasovu ženu i za njenog tasta, jer oni zaslužuju tu pravdu. Hvala. Zahvaljujem se zameniku predsednika poslaničke grupe Jedinstvena Srbija.Reč ima predsednik poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, narodni poslanik Branimir Jovanović.Izvolite. Hvala, potpredsednice.Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstava, koleginice i kolege, mi smo prošle sednice, zapravo pre nekoliko dana usvojili izmene i dopune Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Danas kada raspravljamo o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, mi samo na taj način usaglašavamo odredbe ova dva zakona.Član zakona.Član 8. važećeg Zakona o ličnoj karti će se promeniti i na osnovu izmena biće moguće upisivanje u mikro-kontroler ili, kako ga mi zovemo "čip" sertifikata za elektronsku identifikaciju. Na taj način lična karta biće kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu i pristup šemama elektronske identifikacije.Takođe, svaki svaki građanin ili onaj koji se bavi određenim privrednim aktivnostima, ko poželi moći će i na ovaj način da mu bude upisani kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis čime se obezbeđuje viši nivo bezbednosti kada govorimo o ovom vidu poslovanja.Šta to znači konkretno u praksi? Svako ko je bio do sada zainteresovan da se bavi nekim vidom elektronskog poslovanja i ko je bio zainteresovan za elektronski potpis, elektronski pečat i bilo kakav drugi oblik koji se odnosi na elektronsko poslovanje mogao je postati korisnik usluga samo uz lično prisustvo ili uz javnu ispravu na daljinu. Sada, usvajanjem izmena i dopunama zakona i usaglašavanjem za Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj dokumentaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju nudimo jedno novo rešenje, mnogo jednostavnije rešenje. Naime, naši građani koji žive i rade u inostranstvu, ali i strani državljani mogu na ovaj način da izvade sertifikat od strane srpskog pružaoca usluge i koriste ga za pristup uslugama e-Uprave, ali i za sve druge delatnosti koje se tiču elektronskog poslovanja.Takođe, naši građani u inostranstvu mogu da koriste šeme elektronske identifikacije sa liste koju objavljuje Evropska komisija i na taj način oni imaju pristup elektronskim uslugama u Srbiji. Naravno, sve je to moguće. Naš pravni okvir je usaglašen sa zakonodavstvom država koje su članice EU i omogućeno je priznavanje šeme elektronske identifikacije sa liste Evropske komisije, kao što sam malopre napomenuo. Takođe, stvoreni su uslovi da se uspostavi tzv. čvor i on će omogućiti da sistemi iz različitih država budu kompatibilni i da usaglašeno rade i to nam daje jednu odličnu osnovu za dalji napredak kada govorimo o prekograničnoj saradnji.Sve ovo posmatram u kontekstu modernizacije javne uprave i to podrazumeva jednostavnije procedure, lakši pristup i bezbedniji pristup građana uslugama iz oblasti javne uprave. Takođe, svaki napred u ovoj oblasti u skladu je, kao što je ministar malopre rekao, sa Projektom Vlade "Stop birokratiji". Zašto ovo govorim? Zato što danas u svetu je uvreženo mišljenje da je birokratija bolest modernog društva i čini mi se još kada je skovana ova reč da je ona bila u nekom negativnom kontekstu. Nažalost, često se javna uprava koristi kao sinonim za birokratiju i dovodi se u jedan negativan kontekst i izazov za sve države sveta jeste kako da pojednostave procedure.Jedno istraživanje u SAD pokazalo koliko obimna birokratija može negativno da utiče na privredu. Konkretno, studija je obuhvatila smol biznis administracije i prilikom istraživanja je procenjeno da u Americi su godišnji troškovi od 1,75 milijardi dolara na birokratske stvari, da kažemo. To je novac koji se sliva na jednu birokratsku proceduru, a opet sa druge strane, prema izveštaju Svetske banke ako uzmemo kriteriju lakoće poslovanja, SAD se nalaze među 10 država najrazvijenijih u svetu. Onda možemo da zamislimo kako je u drugim državama sveta gde vlada jedan neefikasan ili gde je jedan glomazan birokratski aparat i koji troškovi su tu u pitanju.Zbog toga je važno da imamo ozbiljan pristup reformi javne u prave i to je jedan složen, kontinuiran i dugotrajan proces. Potrebo je da se elektronska uprava primenjuje u punom kapacitetu, odnosno da zaživi u potpunosti, a to će svakako doneti konkretne promene jer elektronski servisi menjaju način rada javne uprave i samim tim i građani uvek budu zadovoljniji sa svakom novom inovacijom.Javne službe su i osnovane radi zadovoljenja određenih potreba od opšteg interesa, bilo da govorimo o pojedincu, bilo da govorimo o privrednim subjektima. Zato je važno da reformišemo javnu upravu da bi funkcionisale sve prioritetne delatnosti. Tu mislim i na zdravstvo, i na prosvetu, i na kulturu, ali i na one delatnosti koje imaju za cilj da se unaprede određene privredne grane.Kada govorimo o efikasnim javnim upravama na svetu moramo da znamo da su one svoj sistem gradile vekovima, nisu ga izgradile tek tako, odjednom. Nekada je taj proces išao sporije, nekada je išao brže, ali navešću nekoliko primera gde zaista javne uprave u svim državama sveta koje uspešno funkcionišu postavljaju određene kvalitetne standarde i ne zaustavljaju se na njima, već kontinuirano rade da te standarde unapređuju i nastavljaju u tom smeru iz dana u dan.U istočno evropskim zemljama je bilo takvih primera da su pojedine države dve decenije se bavile reformom javne uprave da bi došle do onih standarda koji važe za razvijene evropske demokratije. Kada su upeli u tom procesu koji nije bio ni malo lak i koji nije kratko trajao stali su rame uz rame sa jednim razvijenim sistemima, kao što su u Nemačkoj, u Italiji, u Holandiji, da ne nabrajam dalje. Mi smo isto na tom jednom putu i mi smo postavili pred nama jedan jasan cilj, a to je da javni servis mora da bude u funkciji svih građana.Navešću primere i Novog Zelanda. Zanimljiv pristup za reformu javne uprave je bio taj kada su krajem sedamdesetih sprovedili jedno istraživanje. Rezultat tog istraživanja je pokazao da građani žele pravičnu javnu upravu koja pruža usluge svim građanima. Upravo na ovim pretpostavkama je reformisan sistem javne uprave na jedan brz i efikasan način.U Francuskoj, na primer, poslednja velika reforma javne uprave dogodila se pre nešto više od tri decenije. Oni su pošli od jedne druge pretpostavke. Naime, oni su za reper uzeli rad privatnih kompanija. Kao što je u privatnim kompanijama potrebno da se one prilagođavaju tržištu, da se prilagođavaju okruženju, da se transformišu, kao što je za njih bilo veoma važno da izlaze u susret potrebama građana, tako su stavili koncept i na reformu javne uprave. Sada mi u Francuskoj imamo jednu javnu upravu, jednu administraciju koja svakodnevno osluškuje glas građana, koja brine o kvalitetu usluga i stvorena je upravo kao jedan javni servis. Naravno, kadar, odnosno ljudi koji su zaposleni u tom državnom sistemu podvrgnuti su procesu stalnog obrazovanja radi sticanja novih znanja i veština.Mi ne smemo da dozvolimo da javni službenici budu na jednom radom mestu, da ravnodušno obavljaju svoj posao do penzije. Svako ko radi odgovorno i ko je vredan treba da bude adekvatno nagrađen, u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa svojim rezultatima i potrebno je da se konstantno ocenjuje rad državne uprave i da se u hodu otklanjaju nedostaci.Reforma javne uprave je na neki način i reforma države, jer se na taj način menja njeno organizovanje i funkcionisanje. Javna uprava je jedan od stubova, odnosno najznačajnijih stubova države kada govorimo o uspostavljanju vladavine prava i kao takva znatno doprinosi suzbijanju korupcije. Samo jaka, osposobljenja i efikasna državna uprava može građanima i privrednim subjektima da obezbedi kvalitetne usluge uz razumne troškove. Javna uprava mora da bude ekonomična, a građani moraju da imaju uvid kako se troši novac, jer jednostavno građani plaćanjem poreza i na neki način finansiraju, kroz budžet, rad javne uprave.Srbija je u prethodnom periodu uložila mnogo napora u modernizaciju rada javne uprave. O razvoju digitalizacije u Republici Srbiji i njenom značaju najbolje svedoči proces masovne imunizacije. To smo mogli da vidimo u mesecima koji su iza nas i građani su korišćenjem usluge e-uprave na najlakši mogući način mogli da se opredele koju vakcinu žele da izaberu, odnosno birali su željenu vakcinu, lako su dobijali obaveštenja gde će biti izvršena imunizacija, o vremenu kada će biti izvršena imunizacija i mnogi svetski mediji su izveštavali o ovakvoj jednoj dobroj organizaciji.S tim u vezi, važno je istaći da je Srbija u ovoj fazi napretka javne uprave građanima omogućila da od 12. maja preko nacionalnog portala e-uprave preuzmu digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o vakcinaciji protiv virusa virusa Kovida 19.Ova potvrda sadrži kvalifikovani elektronski pečat o čemu sam malopre i govorio i to je jedan najveći stepen zaštite, da se ne može faslifikovati, da se ne može zloupotrebiti. Sertifikat će olakšati putovanja našim građanima, službena lica će jednostavnim skeniranjem kuar-koda imati uvid u potrebne informacije.Naravno, SDPS uvek podržava ovakve reformske procese, podržava svaku modernizaciju javne uprave koja će ići na korist građanima Srbije i nadamo se da će se u istom pravcu i dalje razvijati javni sektor.Opet da se vratim unazad i da kažem da je epidemija Korone donela ozbiljnu krizu na globalnom nivou, ali je bila i podstrek mnogim administracijama u svetu i izazov, pa tako i Srbiji da organizuju rad. Rad od kuće na koji smo kao društvo bili primorani, bio je jedan od zaista najvećih izazova u Srbiji, upravo zahvaljujući inovacijama koje smo uveli u naš sistem, je uspešno organizovan.Važno je naglasiti da je Republike Srbije i pre epidemije ostvarila zavidne rezultate modernizacije javne uprave. Uspostavljeni registri evidencije u elektronskom obliku, pojednostavljeni i digitalizovani mnogi administrativni postupci i uveden je jednošalterski sistem. Uspeh u ovoj oblasti ostvaren je naročito zahvaljujući efikasnoj razmeni podataka između javnih službenika.Kada govorim o tome, moram da istaknem da će se u junu mesecu navršiti četiri godine od kada je uveden elektronski sistem za razmenu podataka iz službenih evidencija, poznato kao eZUP sistem koji predstavlja svojevrsnu prekretnicu u razvoju javne uprave, odnosno javne administracije.Mi smo na taj način prešli sa birokratskog na jedan korisnički orijentisan model koji je u funkciji svih građana Srbije. Organi javne uprave su za nepune četiri godine postojanja ovog elektronskog sistema za razmenu podataka više od 20 miliona puta iskoristili prednosti ovog sistema. Takođe, sektor javne uprave za samo pola godine korišćenja aplikacije eZUP-a uštedeo na hiljade sati čekanja građanima u redovima, a država preko 20 miliona dinara, koji bi bili potrošeni na štampanje papira.Moram da istaknem još jedan rezultat koji je ostvaren u prethodnom periodu, a to je uvođenje Centralnog registra stanovništva i to predstavlja jednu jedinstvenu bazu podataka. Nekada je neko ko je rođen npr. u Novom Bečeju, a živi u Pirotu, morao ili da ima prijatelje u Novom Bečeju ili da ode lično tamo da izvadi uverenje o državljanstvu. Sada je to znatno jednostavnije i upravo to omogućava Centralni registar stanovništva koji objedinjuje na jednom mestu podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija, koje vode različite institucije. Dakle, registar matičnih knjiga, evidencija o državljanstvu, evidencija o matičnim brojevima građana itd.Cilj i prednosti uspostavljanja ovog registra su efikasno vođenje upravnih i drugih postupaka i službenici tih organa samo jednim klikom mogu brzo i besplatno da pristupe podacima koji se nalaze u ovoj bazi. Nema troškova naravno ni za stranke u postupku, jer više ne moraju da gube ni vreme, ni novac radi pribavljanja različitih dokaza. Naravno potrebno je da su i podaci iz ove baze tačni, pa tako je omogućeno i građanima da preko e-uprave pristupe svojim podacima i ukoliko nešto nije tačno, da sugerišu i da se ti podaci isprave na vreme.Na dnevnom redu je i zakon koji se odnosi na akcize. Naravno, kao što su prethodnici pre mene rekli, to je usaglašavanje sa propisima

Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe SDPS.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe PUPS – „Tri P“, narodni poslanik Hadži Milorad Stošić. **Hadži

pred nama je danas objedinjena rasprava dva značajna zakona kojima se regulišu neka svakodnevna pitanja bitna za građane Srbije. Pre svega, to je Predlog izmena i dopuna Zakona o akcizama i Predlog

ova zakonska rešenja koja su definisana kroz izmene i dopune ovim predlozima.Prva tačka današnjeg dnevnog reda odnosi se na izmene postojećeg Zakona o akcizama. Ovaj zakon je potrebno promeniti radi usklađivanja našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije. Kao što znamo, naš strategijski pravac pristupa Evropskoj uniji, mi deo tog zakonodavstva moramo uskladiti sa zakonodavstvom Evropske unije. Ovaj deo izmenjen je na način da se najpre menja sam način izračunavanja akcize, tako što se ona više neće obračunavati po litru proizvoda, već po zapremini alkohola u litru, odnosno jačini određenog pića.Druga pića.Druga bitna razlika je da će se brisati postojeća razlika na osnovu vrsta sirovine koje služe za dobijanje alkoholnog proizvoda, jer su dosadašnja rešenja pravila tu razliku. Ova nova rešenja će, nažalost, verovatno doneti do izvesnog manjeg poskupljenja domaćih alkoholnih pića, pre svega mislim na rakiju, ali zato postoji mogućnost da pojeftine strana alkoholna pića, a važno je napomenuti da ove izmene neće uticati na cenu koja ne spadaju u jaka alkoholna pića. Tako da, kroz usklađivanje tog zakonskog okvira mi smo u obavezi da izvršimo izmene i dopune tog zakona.Drugi zakon koji je danas na dnevnom redu, to je Zakon o ličnoj karti. Predlogom ovog zakona o ličnoj karti donose se izvesne novine koje će biti od značajne koristi za naše sugrađane. Tu se najpre nalaze nove odredbe koje treba da dopune postojeći tekst zakona u delu koji se odnosi na mogućnost da se u ličnu kartu sa čipom, na temelju Zakona o elektronskom dokumentu, koji smo prethodno već izglasali, sada upišu i sertifikati za elektronsku identifikaciju, čime će se omogućiti da se već postojeći elektronski potpis pribavi onlajn, bez odlaska u policijsku stanicu. U dosadašnjim zakonskim rešenjima to se obezbeđivalo tako što se moralo ići u policijsku stanicu, a i sami znamo kakvi su uslovi i tehnički i gužve, tako da, ova izmena će doprineti jednom efikasnijem radu, odnosno efikasnijim rešavanjima tih potreba naših sugrađana koji imaju elektronske potpise.Svakako, potpise.Svakako, to će predstavljati značajno olakšanje za naše građane koji se u svom radu na računarima sreću sa potrebom da imaju ovaj potpis radi bržeg, lakšeg obavljanja poslova iz svojih profesija. Ali, to će u perspektivi sve više biti od koristi običnim građanima prilikom korišćenja usluga elektronskog bankarstva i elektronske trgovine, koje će svakako biti naša sve veća realnost.Takođe, u Predlogu zakona se nalaze još neke izmene koje bi trebalo da dodatno olakšaju proceduru izdavanja ličnih karata, poput one za maloletna lica. Sada saglasnost za zahtev za ličnu kartu daje samo jedan roditelj, čime će se olakšati vađenje ovih dokumenata za naše najmlađe sugrađane, pogotovo one čiji roditelji ne žive zajedno, a svedoci smo da su u današnje vreme sve češće slučajevi razdvojenih roditelja i dece koja žive sa jednim od roditelja.Najnovija izmena je ona postojeća člana 23. stav 3. gde se predviđa da će se oglašavanje ličnih karata nestalim u postupku njihovog poništavanja ubuduće vršiti na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a ne u štampanom „Službenom glasniku“ i to će se vršiti bez nadoknade. Ovo rešenje je svakako dobro, jer se sa jedne strane ide na korist građana koji su izgubili ličnu kartu, a sa druge strane njima država još jednom pokazuje svoju opredeljenost da se izvrši olakšanje i skraćivanje upravnih procedura gde je to god moguće.Ovde

čini se da ovoliki broj nestalih dokumenata teško može biti isključivo plod nečije nepažnje. Rekao bih da tu postoji jedan svakako nezanemarljiv nezanemarljiv broj slučajeva da se ove lične karte fiktivno prijavljuju nestalim radi kasnijeg falsifikovanja ili korišćenja u nezakonite svrhe.Ne znam da li Ministarstvo unutrašnjih poslova ima nekakva šira saznanja o ovome, ali se samo pribojavam da postoji mogućnost da ovakvim dodatnim olakšavanjem procedura tu ne napravimo jedan rast broja fiktivnih nestanaka ličnih karata. Na ovo bi svakako trebalo obratiti pažnju u budućem periodu, pogotovo u kontekstu ovih ostalih izmena o elektronskim sertifikatima i potpisima.Takođe želim da se razjasne izmene vezane za postojeći član 7. stav 2. koji predviđa da se doda nova tačka 7. u delu koji predviđa obavezne elemente u obrascu lične karte u pogledu dodavanja adrese prijavljenog prebivališta. Kao što je poznato, ova adresa se upisivala na poleđini lične karte samo onim građanima koji su se opredelili za vađenje ovog dokumenta bez čipa, dok bi onima koji su želeli ličnu kartu sa čipom adresa bila upisivana elektronskim putem u sam čip. Ja imam kartu sa čipom i nema adrese i nemam potrebu da prilikom promene prebivališta menjam ličnu kartu, ali je ovim novim rešenjem takođe zahtevano da se na poleđini piše i adresa.U praktičnoj primeni to bi značilo da se lična karta bez čipa mora menjati svaki put kada građanin promeni prebivalište, dok bi se adresa u ličnim kartama sa čipom menjala elektronski, pa su građani koji imaju takav dokument bili lišeni novih troškova. No, pošto se sada dodaje i adresa prebivališta kao obavezni deo obrasca lične karte, interesuje me da li to znači da će i vlasnici ličnih karata sa čipom ubuduće morati da menjaju te te lične karte prilikom svake promene prebivališta ili će njihove pogodnosti ostati iste kao i do sada, koji imaju upisano boravište i adresu u ličnoj karti, a imaju čipovanu ličnu kartu, da neće imati potrebe da menjaju ličnu prilikom promene prebivališta. To su neka osnovna pitanja i dileme, a i ljudi se interesuju po tom pitanju, pa bih želeo da dobijem odgovor šta se tačno tu predviđa i misli.Pošto misli.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, poslanička grupa PUPS-3P će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje i za prihvatanje ovih izmena i dopuna. Takođe, poslanička grupa PUPS-3P će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati.Poštovani prijatelji, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe PUPS-3P.Ministar će vam odgovoriti.Izvolite. **Siniša Mali** Poštovani poslanici, gospodine Stošiću, dakle samo ukratko da razjasnim to što je važno za građane Srbije.Promenom prebivališta vi ne menjate ličnu kartu, u čipu lične karte se upisuje prebivalište i postaje važna informacija kada je lična karta u pitanju kao što imate informaciju o imenu, prezimenu, itd. Promenom prebivališta vi inače morate novo prebivalište da prijavite. Dakle, sada samo što nećete imati one papirne slipove ako se sećate kako to izgleda, nego ćete u samom čipu lične karte to promeniti odnosno taj podatak izmeniti, dakle, nema potrebe da se menjaju lične karte. Upravo ceo sistem i izmena zakona je tako napravljena da vi stvari koje sada radite a treba vam i vremena i snage i energije i novca na kraju krajeva izmenom ovog zakona da uradite mnogo efikasnije i mnogo lakše. Hvala puno.

pa sam zato i bio u dilemi, a i ljudi me pitaju, da li to znači da pošto postoji već u samom formularu prebivalište da li će biti potrebno menjati ličnu kartu, ali vaše objašnjenje upućuje na to, znači da će se sve to rešiti elektronskim putem pomoću čipa bez obzira što će biti prebivalište u pisanom delu na ličnoj karti na poleđini. Hvala još jednom. **Elvira

Hvala vam lepo, poštovana potpredsednice.Poštovani gospodine ministre, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici,

Zakona o ličnoj karti.Mi u SVM smatramo da je od izuzetne važnosti da se nacionalnim manjinama omogući pošto imaju prava na to da koriste svoj jezik i svoje pismo, zbog toga smo i u prethodnim godinama više puta zastupali stvaranje zakonske mogućnosti, ostvarivanje tog prava u skladu sa Ustavom Republike Srbije.Voleo bih da predstavim nekoliko primera.

onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih, odnosno organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza je dužan obezbedi tehničke mogućnosti za upisivanje podataka o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina u izvornom obliku prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine.Prema članu 79. stav 1. Ustava Republike Srbije pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da na svome jeziku koriste svoje ime i prezime, a prema članu 19. stav 1. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodan izbor i korišćenje ličnog imena i imena svoje dece, kao i na upisivanje ovih ličnih imena u sve javne isprave, službene evidencije i zbirka ličnih podataka prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne

i praksu a koja bi omogućila pripadnicima nacionalnih manjina da i u praksi koriste svoje ustavno pravo na korišćenje svojih imena i prezimena u originalnoj formi.Na isti zakon smo 2018. godine podneli amandman koji glasi – u matičnu knjigu rođenih upisuje se podatak o nacionalnoj pripadnosti. Razlog podnošenja amandmana je usklađivanje sa članom 79. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da je jedno od pravo na očuvanje posebnosti pripadnika nacionalnih manjina i pravo na upis podataka o nacionalnoj pripadnosti službene evidencije i zbirke podataka o ličnosti.Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Poglavlju 1 lični statusni položaj predviđa izmene i dopune Zakona o zaštiti prava i slobodi nacionalnih manjina radi uređenja prava na upis podataka o nacionalnoj pripadnosti pripadnika nacionalnih manjina u javne isprave, službene evidencije, zbirke ličnih podataka u skladu sa ustavnim principom slobodnog izražavanja nacionalne pripadnosti. Nije pitanje procene nadležnog organa da li će u matičnu knjigu rođenih upisati podatak o nacionalnoj pripadnosti, već je to pravo pripadnika nacionalne manjine ostvaruje zahtevom shodno slobodi izražavanja nacionalne pripadnosti propisane članom 47. Ustava.Najvidljiviji i najbitniji cilj koji smo postigli i u koji svakog dana možemo da se uverimo jeste činjenica da lice koje je pripadnik nacionalne manjine može da ima svoje ime napisano u ličnoj karti na jeziku i po pravopisu svog maternjeg jezika. Naravno, što se tiče prakse ovo nije išlo glatko na početku, ali nakon prvih poteškoća mogu reći da u poslednjih deset godina bez većih problema svaki građanin Republike Srbije može da svoje ime ima upisano u dokumentu na jeziku i pismu svoje nacionalne pripadnosti ako je taj jezik u službenoj upotrebi. Iz ličnog iskustva mogu reći da se moje ime u matičnoj knjizi vodi na mađarskom jeziku i mađarskom pravopisu. Tako sam mogao dobiti putnu ispravu sa imenom napisanim prema mađarskom pravopisu.Kao još jedan pozitivan primer bi naglasio da su nama članovima poslaničke grupe SVM na poslaničkoj kartici imena ispisana na mađarskom jeziku i mađarskom pravopisu. Službena upotreba jezika jeste svakodnevna tema za pripadnike nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na nivou Republike Srbije u AP Vojvodina, kao i u raznim opštinama.U

ali se nadam da uz upotrebu centralne baze podataka možemo obezbediti mogućnost korišćenja jezika nacionalnih manjina ne samo u obrazovanju, već i kod raznih javnih preduzeća, sudova i

pored srpskog jezika, kao i da se obezbedi mogućnost da građanin komunicira i vodi postupak sa javnim institucijama i preduzećima na svom jeziku. Iskreno mislim da postoji kapacitet da se ti postupci i pisma vode na jezicima nacionalnih manjina pošto oni na to imaju pravo.Što se tiče tehničkih izmena i dopuna zakona koji se nalaze pred nama, svakako podržavamo korake od sviju pojednostavljenog korišćenja i izdavanja lične karte. Kao deo projekta Vlade Republike Srbije – Stop birokratiji, mislimo da se sledeći koraci koji su nabrojani u Predlogu zakona jako korisni, kao na primer usklađivanje sa propisima o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama, od proveravanja u elektronskom poslovanju promena odredaba prema kojoj se prilikom izdavanja lične karte maloletnom licu starijem od 16 godina je dovoljna saglasnost samo jednog roditelja. Ove promene imaju za cilj da oslobode građane Republike Srbije od viška birokratije i olakšaju korišćenje lične karte tokom elektronske identifikacije.Na

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća, gospođo Kovač, poštovano predsedništvo, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici.Pa, kolege pre mene su dosta toga rekle, tako da, čini mi se je je nemoguće neke stvari ne ponoviti tokom izlaganja, kada govorimo konkretno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, ali pokušaću da kažem možda i nešto novo.Dakle, lična karta jeste javna isprava kojom građani Republike Srbije, pre svega, dokazuju svoj identitet, a služi i kao dokaz o drugim činjenicama o vlasniku, koji su u njoj sadržane. Ukoliko je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta služi između ostalog i kao putna isprava.Prilika isprava.Prilika je da se možda podsetimo i istorijata lične karte, kao dokumenta identifikacije građana jedne države. Naime, prvim zakonom o ličnim dokumentima se može smatrati zakon o bezbednom ophođenju iz 1414. godine, koji je doneo kralj engleski Henri V Lankaster.Međutim, lična karta, kao dokument se nije značajnije koristila sve do početka 20. veka, kada su i fotografije postale deo identifikacionih dokumenata, radi lakšeg prepoznavanja vlasnika pre svega dokumenta.Oblik, sadržaj i veličina lične karte, kao ličnog identifikacionog dokumenta su standardizovani tek 1985. godine, primenom ISO standarda. Po ranijim propisima, kao što su kolege između ostalog govorile, o ličnoj karti koje su važile u Srbiji, obaveza posedovanja lične karte sticala se punoletstvom, odnosno sa 18 godina, dok se po važećem zakonu, ova obaveza stiče sa navršenih 16 godina, dakle na uzrastu starijeg maloletnika, da se preciznije izrazim.Dobijanjem lične karte je svojevrstan znak zrelosti, znak da građanin postaje vidljiv i odgovoran pred zakonom za svoje postupke. Za one koji prvi put dobiju ličnu kartu to je i čast, a za državu je lična karta dokument odgovornosti i lake pre svega proverljivosti identiteta.U Srbiji, nažalost, još uvek postoje nevidljivi građani bez lične karte. Nije to, siguran sam, veliki broj građana, ali svakako postoje i svakako je zadatak vlastima da takve građane prepoznaju i uvedu u javne evidencije, kako bi ti građani mogli da ostvaruju građanska i druga prava u ovoj državi.U pitanju su uglavnom neke ranjive grupe, koje žive bez identiteta i sistem, jednostavno nije u mogućnosti da ih prepozna.Danas je lična karata, kao lični identifikacioni dokument modernizovan, a u skladu sa dostignućima u sferi elektronskih komunikacija, a identifikacija se olakšava i korišćenjem JMBG, koji je obavezni sadržaj digitalne lične karte. Digitalna era, dakle donela je najpre elektronska lična dokumenta, odnosno biometrijsku ličnu kartu, jer je brza identifikacija građana, značajna za savremeno društvo, kako zbog prednosti koju ima po same građane u ostvarivanju svojih prava, tako i za samu državu, odnosno državne organe, koji sada imaju pouzdan dokument identifikacije, čijim se uvođenjem smanjuje mogućnost falsifikovanja i zloupotrebe, pre svega ovog dokumenta.Obezbeđuje dokumenta.Obezbeđuje se pouzdano i bezbedno utvrđivanje identiteta vlasnika, tako da vlasnik nijednog trenutka ne može poricati svoj identitet, niti koristiti tuđi identitet.Veoma je značajno što sistem izrade elektronskih ličnih karata, omogućava zaštitu integriteta podataka, sadržanih u ličnoj karti i štiti tajnost podataka o ličnosti.Inače, važeći Zakon o ličnoj karti donet je 2006. godine, tada je Srbija posle više od 30 godina donela novu zakonsku regulativu u ovoj oblasti i time stvorila potrebne pravne pretpostavke za uvođenje novog, savremenog, funkcionalnog elektronskog identifikacionog dokumenta.Zakon je više puta menjan, najpre zbog produženja roka za promene starih ličnih karata. Takva produženja rokova bila su nužna, jer su građani na početku veoma sporo i sa dosta skepse, moram vam reći, prihvatili novu elektronsku ličnu kartu, pogotovo onu sa čipom, jer kod nas Srba nekako uvek postoji nekakva teorija zavere.Ali, znamo da je bio prvi elektronski dokument koji je na neki način bio preteča elektronskih komunikacija i digitalizacija u sferi javnih dokumenata, odnosno onda je u neku ruku bio i razumljiv sporo prihvatljivom, odnosno prihvatanje ovakve novine.Zato je proces zamene ličnih karata išao na jedan način sporije, postupno i u vreme kada je sadašnji predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije, a tada ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obavljao tu funkciju, upravo iz tih razloga, vršene su izmene zakona o ličnoj karti, kako bi se građanima omogućilo da u dodatno produženom roku zamene stare lične karte, novim biometrijskim dokumentom.Uvođenjem

stvar, lična karta zbog sadržaja podataka, preuzela funkciju primarnog identifikacionog dokumenta, koji je pretpostavka za izdavanje drugih sekundarnih identifikacionih dokumenata, kao što su putna isprava, pasoš, vozačka dozvola, oružani list, i mnoga druga.Da podsetimo da elektronska lična karta može biti izdata sa čipom i bez čipa.Jedna od značajnih prednosti uvođenja dokumenata, sa čipom jeste stvaranje svojevrsnog dinamičnog dokumenta, na kome se mogu vrlo lako izvršiti izmene određenih podataka, bez novog štampanja, bez uništavanja ili izdavanja drugog obrasca.Zatim,

se ima u vidu da pred organima druge vlasti i drugim organizacijama, kao što su na primer, banke, svaki građanin godišnje obavi više stotina postupaka i procedura u kojima je prethodni uslov, pre svega identifikacija, onda se ima svest o tome, koliko se uz biometrijsku ličnu kartu, svaki postupak ubrzava dodatno.Kvalitet usluga i procedura javne administracije, jedan je od najznačajnijih faktora kvaliteta života građana, i konkurentnosti privrede.Do

jedan od prioriteta , s ciljem da javna uprava postane zaista efikasan servis građana Srbije.Podsetio bih da je taj proces počeo primenom zakona o elektronskoj upravi, koji je usvojen 2018. godine, a efekte ovog zakona, danas osećaju svi i građani, ali efekte ovog zakona, ono što je daleko važnije, oseća i privreda, pored građana.On omogućava bezbedno korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija, što olakšava i ubrzava komunikaciju građana sa javnim sektorom, ali i komunikaciju i razmenu dokumenata, između različitih državnih službi. Ovaj zakon je doprineo smanjenju administrativnih troškova, kao i povećanju pravne sigurnosti, i pre svega transparentnosti u radu.Zašto radu.Zašto ovo pominjem? Upravo, zato što je cilj izmene i dopune o kojima danas govorimo deo realizacije Vladinog projekta, o kojem je maločas bilo reči, i kojem je ministar govorio, a to je STOP BIROKRATIJI, koji je kreiran, kako bi se smanjile administrativne i birokratske barijere u komunikaciji javne uprave sa građanima, privredom, i u međusobnoj komunikaciji između, pre svega, državnih institucija.Realizacijom institucija.Realizacijom mera iz ovog projekta, doći ćemo do jednostavnijih procedura, koje znače uštedu vremena i novca građanima i privredi, ali i uštedu novca i državi.Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o ličnoj karti, konkretna rešenja se dalje unapređuju upravo radi postizanja ciljeva digitalizacije, kao neophodnosti 21. veka, koji je nezamisliv bez korišćenja digitalnih tehnologija, u bilo kojoj sferi društva.Konkretno, sa predloženim izmenama i dopunama, a tome je govorio malopre kolega Stošić, čini mi se, predviđa da u slučaju gubitka lične karte, građani neće morati da je oglašava nevažećom u Službenom glasniku Republike Srbije, već će biti dovoljno da se ta činjenica objavi na sajtu MUP, i time se znatno smanjuju administrativni troškovi, troškovi za građane Republike Srbije, ubrzava postupak dobijanja novog dokumenta.Takođe, ovim Predlogom vrši se usklađivanje zakona sa propisima o elektronskim dokumentom i elektronskom poslovanju, a to je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju o kome smo ovde u skupštinskoj raspravi upravo govorili na prethodnoj, odnosno na protekloj sednici. On uređuje i elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu i elektronsko čuvanje dokumenta.Skupština je usvojila i druge propise koji omogućavaju da se elektronski dokumenti priznaju, kao i papirni, tačnije rečeno, elektronski dokumenti zamenjuju papirne, to su Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o elektronskoj trgovini, ali naravno i Zakon o elektronskoj fakturi.Izmene i dopune Zakona o ličnoj karti daju mogućnosti građanima da se dokumenta elektronski potpišu korišćenjem digitalnog sertifikata u kvalifikovani elektronski potpis, koji je ugrađen u ovaj lični dokument, odnosno čip i to na zahtev čip i to na zahtev imaoca lične karte.Kvalifikovani elektronski potpis je pravni ekvivalent svojeručnim potpisom, te s toga upotrebom sertifikata koji su sadržani u novoj ličnoj karti građani će biti u mogućnosti da u komunikaciji, pre svega, sa javnom upravom potvrde svoj identitet i potpišu dokument bez dolaska i bez čekanja na šalter, dakle, nema više onih šalterskih gužvi.To znači da građani koristeći sertifikat za identifikaciju, identitet može da dokaže bez fizičkog prisustva, odnosno kada pristupe elektronskim servisima.Takođe, koristeći kvalifikovani elektronski potpis građanin može da elektronski potpiše dokument onda kada nije u prilici da to učini svojeručno.Korišćenje svojeručno.Korišćenje elektronski potpisanog dokumenta osim za građane važna je i za same institucije. Sva zvanična dokumentacija moći će se elektronski razmenjivati između institucija upravo u formi elektronskih dokumenata i to je veoma važno, potpisanog elektronskim potpisom koji omogućava efikasniju komunikaciju bez papirologije što je, opet ponavljam, najvažnije. Ovo znači da građani mogu da elektronskim putem podnesu svu dokumentaciju na isti pravno valjani način.Verifikovani elektronski identitet koji je dostupan svim građanima neophodan je kako bi omogućili

kako ove, tako i prethodne, a efekti dosadašnje digitalizacije naših društva, već daju značajne rezultate, o tome je govorio i kolega Jovanović, o kvalitetu javnih usluga u obrazovanju, u zdravstvu, što je posebno došlo do izražaja tokom pandemije kovida–19, a novi propisi iz domena elektronskog poslovanja doprineće i konkurentnosti tržišta rada i atraktivnom poslovnom okruženju.Transparentna i moderna administracija je ključna za održiv ekonomski rast i razvoj. To je mišljenje poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.Zahvaljujući digitalizaciji, uvođenjem elektronske uprave i građani i privreda uštedeli su stotine miliona dinara.Ostale dinara.Ostale izmene i dopune predviđaju dopunu podataka sadržanih u obrascu lične karte. Izmenama zakona se u obrazac dodaje podatak o adresi prijavljenog prebivališta.Još jedna važna važna izmena se odnosi na odredbu kojom je utvrđeno da svaki državljanin Srbije stariji od 16 godina ima pravo i dužnost da ima ličnu kartu.U tom smislu velika olakšica za građane Republike Srbije, pre svega za roditelje jeste da je izmenama zakona predviđeno to da za izdavanje lične karte maloletnom licu starijem od 16 godina bude dovoljna saglasnost samo jednog roditelja bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo. I, o tome je već bilo reči. Teško je ne ponoviti stvari koje su važne, a koje su sadržaj ovih izmena i dopuna.Imajući u vidu značaj lične karte kao dokumenta za identifikaciju, važno je da svaka izmena doprinosi, pre svega, onemogućavanju onemogućavanju falsifikata i zloupotreba, ali i zaštiti podataka o ličnosti, što najviši stepen zaštite koji poseduje elektronska lična karta u Srbiji upravo obezbeđuje.Naravno da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržati ove izmene i dopune, jer svakako da će nova lična karta doprineti ukupnoj modernizaciji, da će doprineti ukupnoj efikasnosti rada državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi, pre svega.Kada je reč o drugom zakonskom predlogu o kojem se danas vodi rasprava, dakle izmene Zakona o akcizama, akcize su specijalna vrsta poreza, na potrošnju određene grupe luksuznih proizvoda akcizni proizvodi su alkoholna pića, kafa, duvanski proizvodi i derivati nafte, svi akcizni proizvodi, osim piva, moraju biti obeleženi akciznim markicama koji su svojevrsni kontrolni mehanizam kojim se prati stavljanje u promet akcizne robe. Akcize predstavljaju značajan i veoma siguran budžetski prihod zbog propisanog načina ubiranja.Izmene zakona o akcizama koje su pred nama predstavljaju usklađivanje sa propisima EU. Dakle, evo još jedne potvrde o odlučnosti i opredeljenosti Vlade Republike Srbije kada je reč o evropskim integracijama i kada je reč o putu koji Srbija

oblasti akcizne politike koja se primenjuje kod alkoholnih pića, dakle ovde konkretno govorimo, naime, sada po našem Zakonu o jakim alkoholnim pićima postoje tri grupe ovih pića na koje se akcize obračunavaju po različitim modelima, što nije usklađeno sa direktivama EU, način način na koji se u našoj zemlji obračunavaju akcize na alkoholna pića nije u saglasnosti ni sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je 2008. godine, potpisala Srbija sa evropskim zajednicama, a odnosi se na zabranu fiskalne diskriminacije po evropskom akciznom modelu koji se predlaže izmenama Zakona o akcizama, akciza na jaka alkoholna pića obračunavaće se na hektolitar čistog alkohola prisutnog u jakim alkoholnim pićima, a to je ono o čemu je govorio i ministar u uvodnom izlaganju.Dakle, osnov za obračun akcize biće procenat alkohola prisutan u određenom alkoholnom piću, a ne sirovina od kojeg je alkoholno piće proizvedeno.Ovaj novi način obračuna akcize odnosi se na jaka alkoholna pića, dok će način obračuna akzice na pivo i na nisko alkoholna pića koja sadrže od 0,2 do 15% alkohola po litru ostati isti i obračunavaće se po litru pića, kao i do sada.Pošto

konkretno radu MUP-a, kada govorimo o alkoholnim pićima, kada govorimo o onome što se dešava prekomernom upotrebom alkoholnih pića, nažalost.Na samom kraju želim da kažem da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog.Zahvaljujem.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, pre svega kada govorimo o izmenama i dopunama Zakona vezanih za ličnu kartu treba ozbiljno da razmislimo šta je razlog da danas o ovome razgovaramo.Prosto je neverovatno da od 2006. godine, kad je donet Zakon o ličnoj karti, kada su uvedene nove lične karte sa čipom ili bez čipa, kad su bile ozbiljne dileme da li tu postoji mogućnost zloupotrebe podataka koji se nalaze u čipu, šta će tu sve biti upisano, a šta neće biti upisano, do današnjih dana niko nije reagovao na jednu jako ozbiljnu stvar.

Da li je ono upisano u samom čipu ili je upisano na poleđini lične karte je manje važno, više je bilo psihološki bitno omogućiti te dve različite opcije da bi se lakše preskočilo sa onih starih mašinom kucanih ličnih karti na karti na digitalne podatke.Ali, prosto je neverovatno da niko nije reagovao na nešto što je ozbiljan problem pravilo u pravnom prometu, a to je nepostojanje sankcije i obaveznosti onoga ko promeni prebivalište da uredno i blagovremeno to učini pred pred organima MUP-a i da se ta promena unese u ličnu kartu, da li kroz unos podataka u čipu, što je daleko jednostavnije, izdavanjem nove lične karte, potpuno je nevažno.Čak i važećim članom 19. zakona, koji je i dalje na snazi, propisano je da imalac lične karte ne može da koristi ličnu kartu u kojoj nisu svi podaci navedeni navedeni tačno i istinito. S druge strane, očigledan propust je da nije postojala sankcija ukoliko ne promenite prebivalište, a stvarno ste ga promenili. I stoga je razlog danas da se vrši jedna dopuna člana 7. gde se u ličnoj karti kao javnoj ispravi, kojom svi mi kao građani Republike Srbije, pre svega, dokazujemo svoj identitet, i ličnoj karti koja u sebi sadrži podatke i činjenice koji su važni za funkcionisanje kako nas, tako i države, dodajemo novi stav 7. gde se mora unositi kao obavezan podatak i adresa prijavljenog prebivališta.Mnogo je sreće bilo što je postojala jedna dobra inercija i dobra navika naših građana iz nekog ranijeg perioda, a to je da budu odgovorni prema svojoj državi i da kada su menjali prebivalište, odlazili su i to radili u policijskoj stanici čak i oni koji su svesni da to jednostavno nije moglo da trpi neku direktnu i neposrednu sankciju po njih, jer zakonom nije bila adresa prijavljenog prebivališta obavezni, istiniti element u obrascu koji se sačinjava kao lična karta i to je dobro. Ali, gde nas je ta naša lenjost s jedne strane dovodila? Dovodila nas je u poziciju da zbog ne možemo da ostvarimo svoja prava pred organima uprave, jer na osnovu podatka o ličnoj karti se određuje naše prebivalište i neka prava koja proističu iz prijavljenog prebivališta i mesta gde živimo.Državni organi su imali problem da nas pronađu na odgovarajućim adresama,

Prestala je obaveza javnih izvršitelja da uruče rešenje o izvršenju licu na koga se to odnosi. Oni su dužni da pokušaju i ukoliko se zaključak ili rešenje vrati neuručeno, da je lice nepoznato na datoj adresi, a upućeno je na adresu na kojoj se on zvanično vodi, u kojoj je upisano prebivalište, iako mu stvarno prebivalište nije tu, stranka u postupku je gubila neka svoja procesna prava, a to je da uloži prigovor, koji je mnogo puta čak bio i osnovan, jer znamo da mnoga naša javna preduzeća u ranijim periodima su podnosila predloge za izvršenje neblagovremeno, tako da oni prigovori zastarelosti potraživanja koji bi bili usvojeni jednostavno iz tih razloga nisu bili mogući. Pošto nismo uvek korektni, bio je nam je kriv za to neko drugi, a ne mi sami i naša lenjost.Ono gde je tu dodatno stvaralo probleme, ja se nadam da ćete ovaj zakon dosta bolje sprovoditi, jeste kada su u pitanju zakupci stanova. Jasan interes ove države je da se vodi tačna evidencija o tome gde koje lice ima prebivalište. Verovatno su do sada zakupodavci shvatili da ukoliko ne proprate da li je neko ko je stanovao na njihovoj adresi promenio prebivalište i preselio se na drugu adresu u međuvremenu može njima napraviti probleme ako pristigne neki predlog za izvršenje zbog nekih njegovih dugova. Dok izađu na kraj u sudskim sporovima sa javnim izvršiteljima i dokažu da to lice ne žive na toj adresi više ili manje problema i troškova su svi imali.Znači, ovaj zakon će nas jednostavno naterati da budemo daleko odgovorniji i prema državi, ali i prema sami sebi, jer jednostavno neke stvari koje su mogle da ostanu kao zamagljen prostor zato što nekoga nije zanimao nedostatak ove odredbe od 2006. godine do danas ovime se u celosti otklanja.Ono čime se ovaj zakon dopunjuje jeste jako dobra stvar, a to je da ćemo smanjiti broj tih plastičnih kartica koje ćemo morati da nosimo sa sobom. Korišćenjem čipa koji već postoji na važećoj ličnoj karti i unošenjem elektronskog potpisa i mogućnosti identifikacije elektronskog potpisa kroz ovaj jedinstven predmet nam predmet nam omogućava da pojednostavimo sebi i život i funkcionisanje i količinu plastike koju nosimo sa sobom.Ono na čemu se dodatno mora raditi jeste kada se već omogući široka primena elektronskog potpisa to je da se komunikacija između Ministarstva unutrašnjih poslova i građana u onim upravnim postupcima, u zahtevima za izdavanje raznoraznih potvrda, u postupcima čak možda i produžetka dozvola vozačkih i svih onih stvari koje se neposredno na šalteru obavljaju, da se u potpunosti u potpunosti zaokruži proces digitalizacije, što zasigurno traži i vremena i obuke i mnogo energije, ali ja vidim da su napori ogromni u tom pravcu upereni da, jednostavno, od svoje kuće, bez potrebe da čekamo u redovima ispred šaltera, završimo najveći deo poslova koji se tiču naših potreba kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova.Dobra je i ova promena koja govori o tome da će se pojednostaviti način oglašavanja lične karte nevažećem. Jednostavno, nećemo morati toliko vremena da provedemo pred pred šalterima, jer je bilo potrebno najmanje dva ili tri odlaska da bi se to pitanje rešilo kada izgubimo ličnu kartu ili nam neko ukrade dokument da se ona oglasi nevažećom. Ovo će sada biti daleko jednostavnije i daleko jeftinije. Činjenica da će to značiti neki manjak novca u budžetu, što verovatno brine ministra finansija, ali tu je da on taj deo priče rešava, jer verovatno će i to tražiti manji broj neposredno angažovanih lica na ovom poslu.Da se ne radi o malom broju radnji koje su u pitanju to je činjenica da, praktično, 2014, 2015, 2016, 2019. i 2020. godina se kreću od 52.000 do 64.000 izgubljenih ličnih karata koje su objavljene nevažećim i čija je zamena po ovom osnovu gubitka tražena. Samo u 2021. godini do pre neki dan je već oglašeno više od 20.000 ličnih karti nevažećim. Znači, pristupilo se njihovoj zameni. To je dobro, dobro po građane, ubrzava proceduru, smanjuje birokratske prohteve da se dođe i realizuje ovo pravo i to, jednostavno, zaista treba na pravi način pozdraviti.Korisno je, mada se moglo čak i radikalnije ići u ovom pravcu, kada je u pitanju mogućnost uzimanja lične karte, odnosno procedura dobijanja lične karte kada su u pitanju lica maloletna, maloletna, a starija od 16 godina, gde je do sada iz raznoraznih razloga moglo da se desi da i to maloletno lice, ali i jedan od roditelja nehotično dođe, bez svoje volje, u prekršaj, jer drugi roditelj nije tu ili je neodgovoran ili boga pitaj iz kog razloga ne želi da dođe do policijske stanice i da da saglasnost da maloletno lice, koje je starije od 16 godina, a koje je inače dužno po zakonu da ima ličnu kartu, istu može da izvadi.Ovo je, pretpostavljam, samo međukorak, jer ja jednostavno ne vidim uopšte razloga dok se ovo ustali i još neke druge stvari pripreme, mislim na podzakonska akta, a to je da u nekom budućem periodu se ozbiljno razmisli da li uopšte licu koje napuni 16 godina treba saglasnost i jednog roditelja. Ne vidim uopšte razlog za to da je potrebna saglasnost, a postoji obaveznost da lice koje je starije od 16 godina ima ličnu kartu.Mogu da razumem da je lakše zbog pribavljanja određenih podataka, istinitosti, proverljivosti itd, ali ovo jednu onako malu koliziju, koja ovde ostaje do kraja neotklonjena, mislim da u budućem periodu treba propratiti i videti kuda će nas sve to dovesti i kakve će zahteve za korekcijama eventualno u tom pravcu imati.Naravno da su sve dobre stvari propraćene i određenim problemima. Lična karta državljana Republike Srbije nije samo identifikacioni papir za unutrašnji saobraćaj, već je to jednostavno postala i putna isprava u međunarodnom saobraćaju. Postoji niz zemalja u koje mi kao državljani Republike Srbije koji imamo važeću ličnu kartu samo sa ličnom kartom možemo da izađemo i da se vratimo u Republiku Srbiju, bez posebne putne isprave ili pasoša, kako to volimo da kažemo, ali to je stvaralo i određene probleme u postupcima, pogotovo sudskim, kada je određenim licima zabranjeno napuštanje prebivališta, odnosno napuštanje zemlje, jer dosadašnja zakonska rešenja su predviđala da su državni organi morali da prate i da svakih šest meseci obnavljaju zahtev da lična karta ne može da se koristi kao putna isprava u međunarodnom saobraćaju.Sada je to daleko jednostavnije rešenje i kad već lična karta ima status pasoša, onda praktično u odnosu na ta lica će se vršiti na isti način primena zabrane putovanja na osnovu lične karte van Srbije, kao i na osnovu pasoša. Sve dotle dok neki drugi državni organ bude smatrao da nekome treba zabraniti izlazak iz Srbije, radi vođenja određenog postupka, važiće kako za pasoš, tako i za ličnu kartu i istim aktom će im biti vraćen status putne isprave u punom obimu onog trenutka kad te potrebe prestanu da postoje.Sve ovo pokazuje, iako ovo izgledaju naizgled male promene, sa ovih nekoliko članova, ovo su jako, jako ozbiljne promene, koje pogotovo u ovom delu elektronskog sertifikata i elektronskog potpisa treba da otvore ogroman prostor da sve ono što se predviđa kao mogućnost preko elektronske uprave, MUP na lakši način omogući građanima Republike Srbije. To je jedan od važnih razloga zbog kojih ćemo u danu za glasanje podržati ove zakonske projekte. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Pošto nemamo više prijavljenih predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Reč

pred parlamentom je Predlog zakona o akcizama, o kome ću ja govoriti, neću govoriti o Predlogu zakona o ličnim kartama, o tome će govoriti Dijana Radović posle mene, prosto zato što mislim da su oba zakona zaista vredna da im se čovek suštinski posveti.Akcize su posebna vrsta poreza na promet i smatraju se jednim od najstarijih vrsta oporezivanja, ako ja imam precizne podatke. Sam naziv datira čak iz 16. veka, kada se u Holandiji oporezovalo pivo, alkoholna pića, so i šećer. So je ovde negde u grupi, čini mi se, najčudnija.U našem poreskom zakonodavstvu akcize su postojale još u Kraljevini Jugoslaviji, ali su trajno zakonsko uporište našle pre 30-ak godina, početkom devedesetih godina, kada je implementirano evropsko iskustvo u načinu oporezivanja nekih proizvoda široke potrošnje.Može se reći da je akciza vrsta posebnog poreza na proizvedenu robu i naplaćuje se tokom proizvodnje, a ne prilikom prodaje. Za razliku od klasičnih oblika poreza koji se naplaćuju pojedincu, poput poreza na imovinu ili poreza na dohodak građana, akciza se naplaćuje za određenu robu i predstavlja indirektno oporezivanje.Akcizni proizvodi su luksuzni proizvodi i uglavnom proizvodi masovne potrošnje. To su kafa, alkoholna pića, duvanski proizvodi, derivati nafte. I zanimljiva je istorijska činjenica, rekoh malopre, da je širom sveta so kao otprilike neophodna namirnica bila deo oporezivanja.Akcize plaćaju proizvođači i uvoznici. Poreska osnovica jeste merna jedinica proizvoda, kao što je kilogram kafe ili litar alkoholnog pića i iznos akcize se uglavnom dodaje na cenu proizvoda, a onda se na taj iznos obračunava PDV, što sve čini ukupnu cenu akciznog proizvoda. I ovo sada zvuči čudno kada ja govorim, ne zato što neko od vas to ne zna, nego prosto zbog javnosti Srbije malo definišem sam pojam stanovišta poreske politike jedne države, za akcize se nedvosmisleno može reći da predstavljaju najsigurniji deo poreza kojima se puni budžet, jer tu gotovo da ne može biti nikakvog izbegavanja poreza, što je važno, zato što se ona, pre svega, plaća u postupku proizvodnje, tako da proizvođači ne žele da rizikuju bilo kakvim prikrivanjem poreza.S druge strane, radi se o proizvodima čija je potrošnja izuzetno rasprostranjena, tako da se ostvaruju visoki poreski prihodi. Akcizna roba kako u svetu, tako i u Srbiji je u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji mora biti obeležena akciznim markicama, osim piva, naravno, tako da se može precizno utvrditi obim, odnosno količina proizvedene robe stavljena u promet.Prodaja akcizne robe bez akcizne markice poreski je prekršaj ili krivično delo po zakonima. Zanimljivo je da su akcize u osnovi predstavljale svojevrsnu prevenciju, odnosno odvraćanje od korišćenja akcizne robe, pre svega duvana i alkohola. Poreski sistemi nekih zapadnih zemalja još kod ranog uvođenja akciza imali su tri cilja: da se smanji korišćenje društveno nepoželjne robe koja ugrožava zdravlje ljudi zbog sadržaja toksičnih supstanci, da se smanji štetni uticaj na životnu sredinu zbog korišćenja fosilnih goriva i na taj način akcize imaju i ulogu zelenog poreza, i da se smanji loš uticaj korišćenja akciznih proizvoda na društvo, pre svega kod zavisnosti od duvanskih proizvoda ili alkohola, čije korišćenje je često povezano i sa drugim oblicima nepoželjnog ponašanja, asocijalnog i agresivnog ponašanja, kocka i da ne nabrajam.Akciza, iz ovog ugla posmatrano, predstavlja tzv. porez na porok. danas bi trebalo razmišljati o ovoj suštinskoj ulozi akcize, imajući u vidu drastičan porast korišćenja pre svega duvanskih proizvoda i alkohola i tim porocima najmanje, nažalost, odolevaju mladi.Takođe, akcize bi u kontekstu preventivne uloge bile prihvatljivije za građane koji sada akcize posmatraju kao nepotreban namet države.Dakle, moj predlog je da se deo akciza direktno usmerava u preventivne mere države protiv bolesti zavisnosti, kakav je alkoholizam, pre svega. Ekološka taksa je kao takva već uvedena i plaćaju je svi zagađivači, pored ostalih.Kada su u pitanju aktuelne izmene Zakona o akcizama, o kojima danas govorimo, važno je reći da su one, pre svega, ishod obaveze Srbije da svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti uskladi sa zakonodavstvom EU. Naime, Naime, u više izveštaja Evropske komisije konstatovano je da Srbija nije svoju akciznu politiku u oblasti proizvodnje alkoholnih pića uskladila sa pravima i pravilima EU. Ta neusklađenost se odnosi na različitu stopu akciza na robu domaće proizvodnje i uvezenu robu, kao i na model obračuna akciza na jaka alkoholna pića.Pošto

preuzeli smo obavezu usklađivanja zakonodavnih okvira u svim sektorima kojima bi se obezbedila standardizacija i transparentnost u prometu radne snage, roba i usluga.U tom smislu Evropska komisija je imala primedbu da naši poreski standardi u oblasti akciza na alkoholna pića nisu u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kojima se zabranjuje fiskalna diskriminacija. Tačnije, odredbom člana 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju propisano je da će se zajednice iz Srbije uzdržavati od uvođenja bilo kakvih mera unutrašnje fiskalne politike kojima se posredno ili neposredno diskriminišu slični proizvodi i druge strane. Praktično, ovo znači da Srbija ne može da primenjuje različite akcize za naše domaće proizvode u odnosu na akcizne proizvode koji se uvoze iz zemalja EU.Konkretno se primedba odnosi na različiti poreski tretman alkoholnih pića domaće proizvodnje u odnosu na uvezena alkoholna pića. Zato je neophodno da uskladimo svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama EU, a to je i jedan od uslova za otvaranje pregovora o pregovaračkom Poglavlju 16.Ova 16.Ova izmena znači da se u Srbiji više neće plaćati akciza po vrsti jakog alkoholnog pića, kao do sada, tako da se na ovaj način vrši izjednačavanje poreskog tretmana svih jakih alkoholnih pića. Po našem važećem Zakonu o jakim alkoholnim pićima važi podela na tri grupe pića i prema tim vrstama se određivala visina akcize. To su pivo, niska alkoholna pića koja sadrže 11,2 do 15% i jaka alkoholna pića iznad 15% alkoholne jačine. Ova izmena zakona se odnosi na jaka alkoholna pića, dok se za pivo niska alkoholna pića neće menjati način obračunavanja akcize.Sada akcize.Sada ovde imam i precizno definisano, ali prosto neću trošiti vreme svojih kolega, kako bi to matematički trebalo da izgleda i koliko će ta akciza biti uvećana. Međutim, praksa će to brzo pokazati. Jedino što je sigurno jeste da je što je procenat alkohola veći to će biti i veća akciza na to alkoholno piće. Može se reći da se u vodi progresivna stopa akcize za jaka alkoholna pića.Izmene zakona odnose se i na korišćenje postojećih akciznih markica za jaka alkoholna pića do donošenja novog podzakonskog akta kojim će se na novi način urediti akcizne markice za jaka alkoholna pića za koja će se, po ovim izmenama zakona, akcize obračunavati po novom modelu.Takođe modelu.Takođe se izmenama zakona nalaže proizvođačima jakih alkoholnih pića da sa danom stupanja na snagu ovog zakona izvrše popis zaliha proizvoda kako bi se i na njih obračunavala akciza po novom zakonskom modelu.Na kraju bih htela da kažem da je Srbija značajan i priznat proizvođač piva, piva, nisko alkoholnih i jakih alkoholnih pića od kojih su mnoga sa geografskim poreklom i da po tom osnovu ostvaruje značajan devizni priliv.U svakom slučaju ovim izmenama zakona rast iznos akciza na sva alkoholna pića, posebno na jaka alkoholna pića, što će uticati na porast cena alkoholnih pića. To se može posmatrati sa dva ključna aspekta. Mislim da su najrealnija. Prvi je da će se zbog porasta cene možda smanjiti upotreba alkoholnih pića, što ne bi bilo loše, a drugi, ne manje važan, da je Srbija izvršila svoje obaveze prema EU, uskladila akcize na alkoholna pića sa evropskim standardima. Ovoga puta je to možda moralo malo biti na teret domaćih proizvođača koji se, kao i svi mi, moraju prilagođavati evropskim standardima da bi im evropsko tržište, kao takvo, bilo dostupno.Poslanička grupa SPS će svakako u danu za glasanje podržati predložene zakone. Hvala vam.

isprave. Ukoliko će se, a hoće se svakako smanjiti birokratija, odnosno čekanje u redovima ispred šaltera, sa jedne strane, a sa druge strane videli smo da i finansijski pokazatelji pokazatelji će ići u prilog građanima i smatramo jako značajnim ove izmene i dopune. U danu za glasanje ćemo podržati predlog ovog zakona.Dakle, smanjiti birokratiju, smanjiti finansijske izdatke, odnosno troškove je nešto što što je konkretna stvar ili učinak koji će direktno osetiti građani. Nemamo priliku da baš kod svakog zakonskog rešenja budu budu vidljivi neki efekti, ali ovde sigurno hoće i u tom smislu podržavamo aktuelnu kampanju same Vlade „Stop birokratiji“, gde god se može olakšati građanima da se tome pristupi.Posebno me raduje činjenica koju smo čuli, vezano za gubitak, odnosno nestanak lične karte, a to je da se više ne mora ići sa objavom u „Službenom glasniku“, već će direktno ići na sajt. To je svakako značajna olakšica.U pogledu drugog zakona, izmena i dopuna Zakona o akcizama, čuli smo konkretno na šta se odnosi, na alkoholna pića. Čuli smo da se radi o usklađivanju sa pravnom regulativom EU. Svakako to podržavamo i upravo bi kroz akcize, jer sama akcizna roba se smatra na neki način luksuznom robom, trebalo na neki način razmišljati o prevenciji i zaštiti zdravlja ljudi, jer što su veće akcize na cigarete, odnosno duvan i na alkoholna pića, nadamo se da će možda možda u neku ruku biti motiv za manjom konzumacijom ovih štetnih, da kažemo, proizvoda i po fizičko i mentalno zdravlje ljudi.U tom smislu, svakako je značajno voditi računa o bilo kakvim zloupotrebama koje se vrlo često povezuju sa akciznom robom, zapravo, akcizna roba se vrlo često vezuje za vidove kriminala. Ono što smo više puta isticali, a jako je važno, u borbi protiv kriminala, kako organizovanog, tako i nekih manjih vidova kriminala, treba biti beskompromisan i treba biti neselektivan. Borba protiv kriminala ne sme imati selektivan pristup, kako u većim gradovima, metropolama, tako i u manjim sredinama. Hvala. Zahvaljujem se.Reč ima narodna poslanica Samira Ćosović.Izvolite. **Samira predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti pojednostavljuje se život građana i suvišne administrativne i birokratske procedure. To se posebno odnosi na situaciju prilikom gubitka lične karte. Po ranijem rešenju u važećem Zakonu o ličnoj karti gubitak isprave je morao da se objavi u „Službenom glasniku“ o trošku lica koje je lično kartu izgubilo, a sada to građani više neće morati da čine, već će nadležni organ, tj. Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti gubitak isprave na zvaničnoj veb prezentaciji MUP.Ovo

ovim predlogom zakona pojednostavljuje se izdavanje lične karte maloletnim licima starijim od 16 godina. Naime, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte ovim licima više nije potrebna saglasnost oba, već samo jednog roditelja. Ovo je posebno važno zbog činjenice da u određenom broju porodica u Srbiji jedan roditelj u Srbiji zbog posla ili iz nekog drugog razloga ne boravi duže vreme u svojoj zemlji, već u inostranstvu.Predlog zakona predviđa upisivanje u čip sertifikata za elektronsku identifikaciju zbog čega lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu.Takođe, dobra izmena koju ovaj predlog zakona nudi, a koja se odnosi na unošenje u ličnu kartu podataka o prebivalištu lica, čime će se postići veća efikasnost u sprovođenju upravnog postupka, a samim tim i bržeg ostvarivanja prava pred državnim i drugim organima koji vode ovaj postupak.Iz poslanici SDPS će podržati ovaj predlog zakona, posebno zato što je on u skladu sa planom prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji, poznatiji kao projekat „Stop birokratiji“, koji građanina stavlja u prvi plan, a birokratiji pravi barijeru.Ovo je samo jedan od zakona koji Vlada Republike Srbije predlaže u cilju unapređenja zakonske regulative, a za dobrobit građana.Spremnost predsednika Srbije i Vlade Srbije da poboljšaju život građana u svim delovima naše zemlje ogleda se i u brojnim posetama koje realizuju. Naime, prilikom posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića opštinama Priboj i Prijepolje, u delegaciji su bili i ministri i direktori više republičkih javnih preduzeća. Ta poseta je pokazala da su predsednik i ministri odlično upoznati sa brojnim infrastrukturnim i drugim problemima u opštini Prijepolje i njenih građana i spremnost države da se oni rešavaju.Nadamo se da će ova poseta predsednika Vučića biti podstrek za dolazak investitora i da će i Prijepolje uskoro moći da računa na neku ozbiljniju investiciju. Nažalost, prethodna lokalna vlast u Prijepolju nije stvorila uslove za velike investicije jer nije imala sluha za potrebe građana, već samo za lične potrebe. Mala potvrda o ovome o čemu govorim su brojni istražni i krivični postupci koji se vode protiv nosilaca prethodne lokalne vlasti u Prijepolju. Na svu sreću, građani Prijepolja su brzo prepoznali ideje i programe stranaka, kao što su SDP i SNS i koalicioni partneri, kojima su dali poverenje da u narednom periodu dovrše ono što je započeto do 2016. godine.Ovo je prilika da se zahvalim predsedniku Vučiću i Vladi Republike Srbije što su prepoznali dobrobit i važnost onoga što je aktuelna lokalna vlast u opštini Prijepolje planirala da uradi u naredne četiri godine. Lična podrška predsednika nam je posebno važna i predstavlja ogromnu odgovornost, ali i vetar u leđa.Lokalno rukovodstvo opštine Prijepolje koje su predstavljali predsednik opštine Vladimir Babić i njegov zamenik Esad Hodžić, sa predstavnicima Vlade, razgovaralo je o brojnim infrastrukturnim projektima, kao što su rekonstrukcija puteva, izgradnja trafo-stanice i rekonstrukcija nisko naponske mreže, gasifikacija i mnogi drugi projekti. Tom prilikom je i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, u pratnji predsednika opštine Babića i zamenika Hodžića, obišla radove na sanaciji deponije i izrazila veliko zadovoljstvo brzinom i kvalitetom izvedenih radova. Takođe je najavila i rešavanje drugih ekoloških problema u opštini Prijepolje.Sve ovo svedoči o spremnosti predsednika Republike i same Vlade da problemi nagomilani u prethodnom periodu budu rešavani za dobrobit svih građana i u cilju stvaranja boljih uslova života u opštini Prijepolje.Građanima Prijepolja želim da se zahvalim što su pokazali domaćinsku srdačnost i otvorenost i što su svoja osećanja nesebično podelili u razgovoru sa predsednikom i još jednom prikazali Prijepolje u najboljem svetlu.Što se tiče svih predloženih zakona koji su na dnevnom redu, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će ih podržati u danu za glasanje. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Samiri Ćosović.Reč ima narodna poslanica, potpredsednica Skupštine, Marija Jevđić. o dva zakona kojima se usklađuju propisi sa EU i ja ću se prvo dotaći Zakona o ličnim kartama, čiji je osnovni cilj smanjenje birokratije, tj. smanjenje administrativnih troškova građana Republike Srbije.Jedna od najvažnijih izmena podrazumeva da ukoliko građanin izgubi ličnu kartu ili mu je neko ukrade, više ne plaća taksu za oglašavanje u "Službenom glasniku", već nadležni organ, tj. policija, rešenje o proglašenju lične karte nevažećom oglašava na svojoj veb stranici. Ranije se lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom oglašava u "Službenom glasniku" i to o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Građani bi tek nakon izmirene obaveze bili u mogućnosti da podnesu zahtev za izdavanje nove lične karte. Važno je napomenuti da je vađenje nove lične karte nakon nestanka koštalo mnogo više nego vađenje prve lične karte i u slučaju nestanka trošak je iznosio čak 3.550 dinara, a u slučaju isteka 1.115 1.115 dinara.Ono što u budućnosti treba da uradimo jeste da se ovo prenese i na pasoše, jer je cena kod njih još i veća.Ovaj zakon je u službi građana, a u cilju unapređenja elektronske uprave i zahvaljujući elektronskoj upravi građani mogu da zakažu termine za vađenje dokumenata na preko 120 šaltera na preko 120 šaltera Ministarstva unutrašnjih poslova u skoro 80 gradova i opština širom Srbije.Reforma javne uprave, kao što sam već spomenula, je jedno od dva ključna uslova za pristupanje EU. Srbija je usvojila nedavno novu Strategiju reforme javne uprave koja propisuje pravac razvoja i promenu u radu javne uprave u narednih 10 godina. Taj dokumenat predviđa jedinstvenu i odgovornu upravu, po meri građana i privrede i ona je pokrenuta i okrenuta svakodnevnom životu i cilj je da sve usluge u javnom sektoru budu praktične, dostupne građanima, jednostavne i lake. To i jeste suština reforme javne uprave, da vi pomognete ljudima da nemaju glavobolju kada treba da upisuju decu u vrtić ili školu, da nemaju problema kada treba da izvade novi pasoš ili ličnu kartu, da registruju automobil ili otvore novo preduzeće.Što se tiče Predloga zakona o akcizama, novim izmenama ujednačava se iznos akciza za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koji sadrže, a ne na odnosu na sirovine od kojih su nastali.Razlog zbog kojeg se menja akcizna politika kada je reč o alkoholnim pićima je usklađivanje sa direktivom EU. Prema postojećim odredbama, Republika Srbija je oporezivala određene vrste, uglavnom lokalno proizvedenih alkoholnih pića, po nižoj stopi, u odnosu na neka druga slična, uglavnom uvezene vrste alkoholnih pića. Takva odredba nije bila u skladu sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i zbog toga Srbija revidira svoje zakonodavstvo u oporezivanju akcizama alkoholnim pićima.Prema podacima do kojih sam ja došla, koji su od prošle godine, u Srbiji se najviše kupuju pića u kojima je udeo alkohola manji od 15%, tj. piva, vina i slični proizvodi, a ukupan prihod od akciza na alkoholna pića u 2020. godini iznosio je 13,8 milijardi dinara i vaše je ministarstvo, gospodine Siniša, prilikom pisanja novog zakonskog rešenja, vodilo računa da izmene imaju što manji uticaj na visinu javnih prihoda po osnovu akciza. Videćemo u narednom periodu da li će to uticati na tržište domaćih proizvođača, prvenstveno mislim na proizvođače rakije, i na kraju na povećanje javnog prihoda u budžetu.Jedinstvena Srbija podržava rad Ministarstva finansija, kao i rad naše Vlade, i pre neki dan smo u Skupštini raspravljali a na kraju smo i glasali, Zakon o ravnopravnosti, ali se stiče utisak da su prethodnih godina neki bili ravnopravniji od drugih. Danas je moj kolega Života Starčević o tome i pričao, kada je postavljao i skupštinsko pitanje, da za Dragana Đilasa, bez obzira što postoje i službene beleške i svedoci da je izvršio nasilje u porodici, institucije nisu reagovale i zbog toga i kažem da se činilo da su neki građani ravnopravniji od drugih.Ali, Jedinstvena Srbija veruje u institucije ove države i verujemo da oni jednako gledaju na sve građane i da će povodom optužbi za nasilje u porodici protiv Dragana Đilasa reagovati i pokazati da su na strani istine.U danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvena Srbija glasaće za sve predložene zakone koji su na dnevnom redu današnje sednice. Zahvaljujem. Zahvaljujem se.Preostalo vreme za vašu poslaničku grupu je pet minuta.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15.00 časova.(Posle